**Bebić, Luka (HDZ)** A sada prelazimo na točku dnevnog reda koju smo najavili, a to je Konačni prijedlog zakona o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku, hitni postupak, P.Z. br. 720, predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministrica financija gospođa Martina Dalić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Ovim se zakonom predlaže osnivanje Jamstvenoga fonda veličine milijardu kuna. Taj Jamstveni fond i predložena jamstva namijenjena jesu za nove investicije i dovršetak postojećih investicija na način da ojačaju sposobnost poduzetnika u osiguravanju izvora financiranja za njihove održive projekte. Naime, naše analize razloga zbog kojih poduzetnički projekti ne dobivaju i nisu u mogućnosti dobiti kvalitetne izvore financiranja pokazuju da tome su razlog dva činitelja. Prvi, da u dijelu projekata se pokazuje nedostatak instrumenata osiguranja i kolaterala koje banke zahtijevaju, a drugo nedostatak vlastitoga učešća. Svrha je stoga ovog Jamstvenog fonda djelovati na otklanjanje u ovih dvaju temeljnih uzroka koji sprječavaju intenzivnije financiranje investicijskih projekata i mogućnost poduzetnika da dođu do financijskih sredstava. Stoga se ovaj Jamstveni fond temelji na podjeli rizika između banaka, HBOR-a i davatelja jamstva odnosno Vlade Republike Hrvatske. Naime, investicijski projekt prođe analizu rizika i zadovolji i analizu banke u smislu svoje održivosti i perspektive moći će kandidirati za ovo jamstvo. Banka će investicijski projekt u potpunosti financirati, snositi rizik financiranja, snositi rizik provedbe, realizacije i nadzora nad projektom. Država će snositi rizik 30% glavnice kredita s obzirom da se jamstva mogu odobriti do visine 30% glavnice ili najviše 50 milijuna kuna. U slučaju da se ipak tijekom provedbe i trajanja projekta pokaže da projekt nije uspio i da njegova realizacija nije uspjela zbog čega kredit dat za financiranje ovog projekta postane loš tada u trenutku naplate banka će morati prvo sama provesti ovršni postupak, naplatiti se iz instrumenata osiguranja i tek po završenom ovršnom postupku moći će se pozvati na ovo jamstvo za iznos od 30% glavnice koja će postojati u trenutku kada je kredit postao loš. Iznimno, ukoliko se ovršni postupak ne dogodi u razdoblju od 2 godine od trenutka od trenutka početka ovršnog postupka banka će se moći pozvati na ovo jamstvo. Možda je najzornije način funkcioniranja Jamstvenog fonda potrebno i moguće objasniti na jednome primjeru. U slučaju projekta kojim se izgrađuje neki pogon ono što poduzetniku stoji na raspolaganju i ono što poduzetnik traži od banke, on traži kredit za svoj investicijski projekt za koji u najvećoj mjeri posjeduje instrumente osiguranja u vidu građevinskog zemljišta na kojem će se taj pogon graditi. Ulaganjem u izgradnju pogona rasti će naravno i vrijednost instrumenata osiguranja, ali vrlo često banka kaže meni to nije dovoljno. I ja tebi stoga takav projekt financirati ne mogu. Upravo u ovakovom slučaju projekt koji banka ocijeni održivim, koji banka ocijeni provedivim a za koji nedostaje dio instrumenata osiguranja moći će se poduzetnik obratiti državi za dobivanje ovoga jamstva. Jamstvenim fondom u ime Republike upravljat će Hrvatska banka za obnovu i razvoj. Banke će se za jamstvenu kvotu natjecati na aukciji i ono što očekujemo kao rezultat i kao mjerilo kojim će se banke natjecati na aukciji jest kamatna stopa kako kroz kamatnu stopu, tako i upravo kroz ono o čemu se danas puno govori, a to je smanjivanje dijela obvezne rezerve stvorili su se svi uvjeti i Hrvatska narodna banka se je pridružila naporima Vlade u smanjivanju kamatne stope. Stoga koristim ovu priliku izraziti očekivanje da će kroz Jamstveni fond i niske i niske kamatne stope dodatno se intenzivirati gospodarski oporavak u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. odbora uzeti riječ? Da. U ime Odbora za financije i državni proračun, predsjednik Odbora gospodin Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, poštovana ministrice i državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 72. sjednici održanoj 2. ožujka 2011. godine Prijedlog zakona o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku i to kao matično radno Nakon uvodnog obrazloženja predstavnika Vlade o razlozima donošenja ovog prijedloga zakona posebice po pitanju hitnog postupka u raspravi na odboru je iznijeto mišljenje da prošlogodišnji zakonski okvir, odnosno model davanja jamstava za gospodarski razvitak nije i oporavak nije dao očekivane rezultate, stoga treba i podržati ovaj prijedlog zakona u kojem je ravnomjernije podijeljen rizik između države i banaka. Predloženim zakonom omogućit će se poduzetnicima koji zbog niže kapitaliziranosti ne mogu ispuniti uvjete osiguranja kredita i svojih sredstava, a koji imaju dobre projekte da uz pomoć države i Jamstvenog fonda imaju pristup sredstvima za financiranje održivih projekata i da će stoga ovaj prijedlog zakona sigurno pozitivno pridonijeti gospodarskom oporavku. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o Jamstvenom fondu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ima li još interesa odbora? Nema. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege. Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržat će ovaj prijedlog zakona, s tim više što smo s jednom takvom idejom pred hrvatsku javnost kao inicijativu, kao podrška ukupnim nastojanjima Vlade Republike Hrvatske iznijeli prije godinu i po dana, šteta je što smo izgubili godinu i po dana, ali dobro je da se konačno nešto u tom pravcu i pokrenulo. Naime mi smo prije godinu dana donijeli jedan sličan zakon koji je također imao ideju formiranja jednog jamstvenog fonda, čija ideja je bila iz ciljeva namijenjena su za pokriće dijela rizika kredita banaka, s ciljem ublažavanja negativnih učinaka globalne krize na hrvatsko gospodarstva i stvaranje uvjeta održivog gospodarstva, rasta i poboljšanja likvidnosti gospodarskih

za razliku od onog prethodnog govori da jamstva iz ovog zakona namijenjena su jačanju potencijala poduzetnika, da sad ne čitam dalje. Znači prvi je imao cilj pokriće dijela razlika kredita, rizika kredita banaka, a ovaj ima cilj jačanje poduzetništva. I jedan i drugi zakon su otprilike imaju istu namjeru, međutim činjenica da ovaj prvi zakon, to je taj tzv. popularno zvani model B, doživio totalni fijasko, da od jedne aukcije koja je bila 200 milijuna iskorišteno svega 36,9 milijuna, od ukupnog potencijala koji je bio najavljen 2 milijarde iskorišteno svega 36,9 milijuna. I nakon tog poražavajućeg starta modela B, izgubili smo godinu dana, došlo je u međuvremenu do promjene u Vladi, i konačno se shvatilo da nešto u sustavu ne valja. Želim podsjetiti sve nas da je guverner Narodne banke bio spreman kao poticaj gospodarstvu osloboditi 10 milijardi, pa kad je shvatio da od toga nema kruha jednostavno je odustao od čitave ideje. Činjenica da otprilike 3 milijarde koliko je središnja banka pustila na korištenje, do danas još uvijek na posebnom računu leži više od polovice sredstava, neiskorišteno, a u međuvremenu …/Ne razumije se./… samo kad mjerimo po unutrašnjem dugu popeli smo se sa 26 na 36 milijardi. Kad smo raspravljali o ovom zakonu iz 2010. godine, svi smo ga podržali, i kao zakonski prijedlog otprilike otvara prostor, međutim nešto se dogodilo zašto nije iskorišteno, od 2 milijarde iskorišteno svega 37 milijardi. E kaj se dogodilo. Desila se Desila se jedna provedbena mjera koju je donijela Vlada Republike Hrvatske, o kojoj mi pojma nismo imali kad smo donosili zakon, normalno kad nismo imali pojma kad je posljedica donošenja te mjere upravo taj zakon, a u toj provedbenoj mjeri kompletan rizik je prebačen na banke, kompletan rizik. Rizik o jamstvu je u potpunosti prebačen na banke. Pa koja je banka spremna ulaziti ili uzimati neko jamstvo ako za njega ona mora garantirati? A čitava ideja je upravo bila na tom tragu kao što je rekla u uvodu i gospođa ministrica, da je ovaj jamstveni fond namijenjen prije svega poduzetnicima koji su neadekvatno kapitalizirani, poduzetnici koji nemaju dovoljno kolaterala za svoje poduzetničke projekte, a imaju poduzetničke projekte. Drugim riječima donesemo ili donešen je, ili gospodarstvu ponuđen jedan prijedlog zakona, ali istovremeno uredbom Vlade Republike Hrvatske osigurana neučinkovitost tog zakona, a da je neučinkovit govorim, ponavljam još jedanput podatak od 2 milijarde koliko je bilo planirano, tim zakonom iskorišteno svega 36,9. O čemu se tu radi? Zašto? Igramo se sa sudbinama ljudi, nezaposlenima, ljudima koji primaju, rade a ne primaju plaću, razbacujemo se sa prilično arogantnim izjavama prema građanima koji su osjetili potrebu da iskažu svoj prosvjed. Imali smo prilike iskoristiti 2 milijarde, koja je u konačnosti, s obzirom na 50 postotno učešće rizika u riziku, u …/Ne razumije se./… 4 milijarde mi smo sustav blokirali. Jedan novi biser, novi primjer sredstva iz pretpristupnog programa IPARD. Iskorištenost je svega 5,09%, 6%. Kolega Šuker, imam ja te podatke koje i vi imate sa 10. mjesecom, moguće da se desilo nešto u međuvremenu, moguće, ali nešto što se desilo ovih dana, to je mjera 301 mjera 301 infrastruktura, uglavnom općine i gradovi su se javili na to, od 67 zahtjeva koji u konačni nose 280 milijuna poticajne investicije, a sve je to uglavnom infrastruktura, građevinski sektor nam je u kolapsu, odbijeno svih 67 zahtjeva, ljudi se žale. Agencija za plaćanje na čelu sa svojom ravnateljicom odbila sve zahtjeve. To je isto kao da u razredu učiteljica provodi test, svi učenici dobiju jedinicu i tko je kriv? Učenici? Vrlo vjerojatno. S tim da u ovom slučaju mjere 301 otprilike 100 tisuća kuna su općine i gradovi izdvojili u prosjeku za pripremu dokumentacije. 67 projekata odbijeno, 6,7 milijuna kuna je potrošeno. Za što? U trenutku kad su inače jedinicama lokalne i regionalne samouprave maksimalno srezali i pali prihodi. Međutim iščitavajući, ljudi su mi se obratili, iščitavajući ovu odluku o odbijanju prijave čovjek jednostavno ne može vjerovati, ne može vjerovati da se navodi sljedeće, a to je da nije dostavljena nije dostavljena adekvatna dokumentacija za provedbu javne nabave i da nije potpuna. Znači, nije dostavljena i da nije potpuna. pa sad je moje pitanje, kako to, mislim da na temelju čega se utvrdilo da nije potpuna ako nije dostavljena? Logično bi bilo da u svim ovim odbijenicama piše što sve nije dostavljeno. Da ljudi mogu dalje pokrenuti upravni postupak. Da ljudi mogu eventualno ispraviti nešto ako nije dostavljeno. Međutim, to normalno ne piše. Nadalje, jedna potpuno suluda stvar, stvarno suluda stvar. Jednu takvu stvar može isključivo napisati psihički nestrukturirana osoba. Da jedan od razloga zašto se odbija je to jer bi se podnositelja zahtjeva tražilo da dostavi potvrdu o OIB-u, jedinstvenom za grad taj i taj izdano od Ministarstva financija. Znači, odbija se zato jer bi se zatražilo da dostavi potvrdu o OIB-u. Znači, konkretno u potpisu gospođu Anica Lucević ona već danas zna da grad, konkretno u ovom slučaju Lepoglava, neće dobiti tu potvrdu. Projekat im je težak 13,5 milijuna kuna i dokazali su da imaju pokrivenost financiranja, predfinanciranja tog projekta i sa bankovnim sredstvima u cijelosti i još dodatno u svom proračunu od 7 milijuna, znači ukupno 20 milijuna na raspolaganju. Nadalje, uveli smo, mi smo uveli ne Europska komisija, mi smo uveli obvezu otvorene međunarodne objave natječaja, znači prijavu u službeni Vjesnik EU za sve iznose. Praksa EU da obavezno projekti iznad 5 milijuna eura, do 5 milijuna eura dovoljno nacionalni. Ne mi smo veći biskupi od Pape. Mi moramo sve prijaviti. Broj 2, čim je međunarodna objava normalno i sva dokumentacija mora biti na engleskom. Kad bi bila domaća objava da je dokumentacija na hrvatskom jeziku. Sljedeći biser, za nabavku mehanizacije podnositelj zahtjeva mora dostaviti elaborat o utjecaju na okoliš koji košta 30 tisuća kuna. Za nabavku traktora, kombajna, bilo što. Nije EU tražila, mi smo to propisali. Za nabavku kombajna treba dostaviti elaborat o zaštiti na radu. Nije EU tražila, mi smo propisali. I normalno je da je iskorištenost na 6%. Od 67 zahtjeva koliko u ovom trenutku je došlo u Agenciju za plaćanje odbijeno je Pa tko je tu lud? Tko je stvarno tu lud? I da li će ta gospođa, zove se Anica Lucević, šefica Agencije za plaćanje pri Ministarstvu poljoprivrede koja potpisuje takva obrazloženja, da li ona uopće može obavljati tu funkciju, raditi direktnu štetu. Vraćam se opet na ovaj zakon. Sasvim sigurno zakon. Sasvim sigurno da ovaj zakon ima uspjeha, ima šanse uspjeti zato jer država preuzima rizik. To je ključno. Za razliku od onog prethodnog koji je imao tu mogućnost, ali uredbom Vlade smo smanjili tu mogućnost. Sasvim sigurno da nije slučajno da nije slučajno da je HNB u dogovoru sa bankama i poduzetnicima pustila bankama 6,3 milijarde kuna iz pričuve, bez Vlade, nije slučajno. I to je dobar potez jer Vlada ne radi ništa. Činjenica je da je našem gospodarstvu potrebna vrlo konkretna pomoć, činjenica je da o tome govorimo već duži niz vremena. Klub HNS-a predložio je jedan takav prijedlog zakona već prije godinu i pol dana, kolege iz SDP-a svako malo idu sa zakonskim prijedlogom. Meni je drago da smo konačno dobili jedan provediv zakon. Nadamo se da uredbom Vlade neće biti onemogućena njegova provedba kao što je bilo to u prethodnom, ali ključno je, da za potrebu gospodarstva je nužna prije svega politička odluka Vlade, očito da nje nema, možda ćemo je sad dobiti, možda će sad biti prisutna politička odluka da preuzme odgovornost, a u konačnosti izuzetno bitna stvar je i njezina sposobnost koju na primjeru dosadašnjih zakona, koju na primjeru ovih nekoliko stvari koje sam spomenuo vezano za Agenciju za plaćanje i IPARD pretpristupnih programa, s obzirom na ukupno stanje činjenica da te nesposobnosti nema. Međutim, u vjeri da će ovaj prijedlog zakona dati konkretnu podršku gospodarstvu šteta je što nismo definirali koje gospodarske grane, još uvijek govorim općenito, to je šteta. Ali nadamo se da će u vremenu pred nama

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice. Da, ovo je ja se slažem isto sa mojim prethodnikom dobar zakon. Zašto? Zato jer ima namjere pomoći gospodarstvu. Malo toga kada je o tome riječ znači o gospodarstvu, zadnjih nekoliko godina u Hrvatskoj ima slobodan predznak ali ovaj zakon zaista ima takav jedan pozitivan predznak. Prije sam prozivao Vladu, ali je ova mjera nešto što zasigurno treba prihvatiti. u obrazloženju ovog Zakona o Jamstvenom fondu doslovce se kaže, to ću citirati "da ovim zakonom se predlaže uspostava Jamstvenog fonda za poticaj gospodarskom razvitku u daljnjem tekstu Jamstveni fond od milijardu kuna putem kojeg će RH preuzeti pokriće djela rizika novih kreditnih plasmana banaka", pa se onda kaže da "Namjera je prije svega potaknuti pokretanje investicijskih projekata koji će donijeti pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo, projekti koji se smatraju prihvatljivim u ovom modelu usmjereni su prije svega na dugoročne investicijske projekte. Jamstva se daju do najviše 30% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 50 milijuna kuna. Jamstva se sukladno ovom zakonu izdaju do zaključno 30. travnja 2012. godine". Ono što bi isto tako na neki način trebalo jamčiti "jednu pravičnu raspodjelu tog novca iz tog Jamstvenog fonda". Ne da uvijek novac ide kako bih rekao istima, uvijek istima po jednoj uhodanoj špranci. Pa netko može računati na pomoć države, a drugi se ne mogu ničemu nadati. Ono što mene strašno smeta što čitav niz tvrtki u ovoj zemlji završava u stečaju, potom formiraju jednu novu tvrtku, obveze ostavljaju državi, lokalnoj samoupravi nije bitno svojim komintetima, a putem veza i nakon toga za te nove tvrtke nastavljaju dobivati i jamstva i povlaštena "kreditna sredstva". Drugi ne dobivaju ništa, sve uredno jasno ispunjavaju i poreze i plaće i doprinose, imaju manje od radnika koji rede kod njih i jednostavno ne mogu do jedne pune nekog novca od strane države. Drugo o čemu bi isto valjda trebali progovoriti jednom to je rad na crno ili ta siva zona. Ja mislim da je to stvarno u ovoj zemlji prevršilo svaku mjeru. Jučer ili prekjučer sam pogledao jedno izvješće Svjetske banke gdje se kaže da u Hrvatskoj na crno radi ili poprima rad na crno 35% bruto društvenog proizvoda. Ja osobno mislim da oni u tome pretjeruju. 35% je preko 100 milijardi kuna. Znači PDV-a od 100 milijardi kuna ova država bi mogla uprihodovati u iznosu od 23 do 25 možda i možda i više milijardi kuna. Mislim jasno da ne možete uprihodovati svaku od tih kuna. Recimo da rad na crno nije 35%, da je 50% toga iznosa, ali još uvijek još uvijek netko lišava državu prihoda, pa slobodno se možemo reći samo po tom osnovu od gotovo 10 milijardi kuna. Svi mi znamo da je rad na crno na neki način "mehanizam te socijalne stabilnosti", ali mislim da neki pojedinci to zlorabe i da tako jednoj praksi u dogledno vrijeme trebalo bi stati na kraj i doslovce se dešava da neki pojedinci funkcioniraju funkcioniraju malo Zavod za zapošljavanje, malo fuš pa imaju više i od ljudi koji vode ovu državu, iako znam da gro ljudi sa zavoda su apsolutno nesretni ljudi koji s tim fušem nema ništa i koji se ne mogu pomoći bez da se otvore nova radna mjesta. Ovaj zakon ima za cilj otvaranje radnih mjesta ili pomoći gospodarstvu, pa onda jasno i smanjivanje ta nezaposlenosti i utoliko kondicije tog zakona treba podržati. Govorim to i u kontekstu činjenice što je od 2012. ukinut onaj povrat poreza koji će potaći fuš i mislim da je takva jedan mjera kriva. No pustimo sada to. Gdje je HRvatska na dan 9.3.2011. godine? Nama bruto društveni proizvod već treću godinu za redom opada, sve zemlje u našem okruženju izlaze iz te recesije. Hrvatska je još uvijek duboko njome pogođena. Nezaposlenost nam je negdje 7, 8% veća nego u istom periodu lani. U dvije godine HRvatska je ostala bez 140 tisuća radnih mjesta, industrijska proizvodnja u 1. mjesecu 2011. je 6,7% niža no što je bila u istom mjesecu lani. O nelikvidnosti, činjenici da investicija nema, da ulaganja nema, ne treba naprosto trošiti niti riječi, građani, gospodarstvo, mirovinski fondovi, nikako da krenu u investicijski ciklus između ostalog jer doista potiče se jedna politička neizvjesnost. Svaki dan smo svjedoci okupljanja građana, pritisaka seljaka koji zatvaraju magistralne pravce, granične prijelaze ne daj Bože, da bi opravdano skrenuli pozornost na sebe. Nespremnost da se naprosto povede jedan dijalog između pozicije i opozicije i utoliko treba pozdraviti mjere predsjednika Josipovića. Svi su naprosto u jednom iščekivanju što će biti od ove sezone. Kada govorim o sezoni mislim i na poljoprivrednu, a pogotovo na turističku. Jer ne daj Bože da se ona ugrozi jer nakon toga i mnogi koji su uz more i koji žive od turizma ali i drugi bili bi naprosto gladni. Zato jedan ovakav zakon koji je težak cca do milijardu kuna, ali koji može uz sebe vezati još 3, 4 milijarde kuna raznih investicija, apsolutno je nešto što je u ovom trenutku dobro došlo. Jasno i ovim malim obrtnicima želim vjerovati da će taj Jamstveni fond biti na usluzi znam nekim gospodarskim subjektima većim jasno. Međutim mislim da bi tim malim obrtnicima trebalo tom jamstvu biti i da oni mogu doći do prostora u kojim desetljećima naprosto djeluju koje je gradskom ili državnom vlasništvu, vlasništvu, jer svi znate seljaci su u zadnjih petnaestak godina došli do zemlje, radnici su mogli kupiti stanove, tajkuni su došli do tvornica, izvršena je denacionalizacija ne znam itd. jedino obrtnici ne mogu doći do svog prostora koji bi jamčio njihovu opstojnost. Ključne odredbe ovog zakona su članak 8., 9., 10. jamstva znači ovdje se kaže prema ovom zakonu daju se za kredite koji su namijenjeni financiranju novih investicija i dovršenju već započetih investicija uključujući financiranje potrebnih obrtnih sredstava. Ovi krediti moraju biti primjereno osigurani. Krediti na rok od najmanje 20 mjeseci najviše do 15 godina, članak 8. Članak 9. govori da jamstvo za pojedinačni kredit može iznositi najviše 30% iznosa glavnice kredita, zato sam rekao da vezuje uz to najmanje 3 pa pa možda i 4, možda i 5 milijardi kuna, ali ne više od 50 milijuna kuna u trenutku izdavanja jamstva. I članak 10., jamstva prema ovom zakonu ne daju se korisnicima kredita za kredite namijenjene isključivo za obrtna sredstva i u stavku 1. točci 5. za kupnju poslovnog udjela ili dionica ili za otplatu postojećih kredita korištenih za navedene svrhe. Ja mislim da bi možda trebalo omogućiti i za kupnju, ne samo za gradnju tog poslovnog prostora. Međutim, ono što je možda danas bitnije čak i od ovog Zakona o Jamstvenom fondu kojega apsolutno treba podržati to je ova reakcija guvernera Rohatinskog koji je dao 6,3 milijarde kuna za kredite kuna za kredite za turizam, za prerađivačku industriju. Ali ono što je interesantno, s kime se gospodin Rohatinski dogovarao o tim plasmanima, sa bankarima, sa poduzetnicima, ne sa Vladom. interesantno guverner kaže, to je naš pokušaj da pomognemo gospodarstvu, ne želimo time pomoći ni Vladi ni bilo kojoj političkoj opciji, to je malo nategnuto. A gospodin Milošević kaže, ipak pita što to znači da HNB komunicira sa poslodavcima i bankarima, a ne sa Vladom. Inače, kaže dalje, vodeća rejting agencija ovih dana ispituje hrvatski rejting, smanji li ga dodatno će narasti cijena hrvatskog duga, a u ponedjeljak stiže na naplatu obveza od onih 750 milijuna eura, znači obveznica koje su prije plasirane od strane gospodina Šukera na američkom tržištu. Vjerujem da do pad, nije? … /Upadica se ne razumije./… ne razumije./… Ali ono što je najbitnije, treba vjerovati i izraziti nadu da do pada rejtinga neće doći. A objavljeno je jučer da nema pada rejtinga, dobro. Svaki dan smo 4-5 sati na internetu, ali uglavnom pratim ovdje prosvjede i ove ture. ture. Ali još jedanput, s kime se znači, dobro, dobro i to je dobro da nije pao kreditni rejting koji danas iznosi još uvijek BBB- znači tik do bankrota. Ne daj bože da je pao jer bi to naprosto bilo strašno. Ali s kime se naprosto dogovorio guverner Rohatinski? Rekoh, sa bankarima i poduzetnicima i to možda i govori da u budućim izborima, možda više i od opozicije i od prosvjednika, a možda i vas gospodo s desne strane, odlučit će kapital. Sve u svemu, dobro je i da je gospodin Josipović pozvao stranke, to je zadnji trenutak rekoh da se pomogne zemlji, narodu pa ako treba i omogući častan odmak sa vlasti. Ali je znate šta problem, ako guverner izbjegava Vladu, a šta onda očekivati od naroda da vas voli. E neće ići. Dobro, bez obzira na sve neću o tome, govorio sam već jutros, zakon je korektan, dobar. Vidjet ćemo kome će ići taj novac i želio bih da se što je moguće više sredstava veže uz tih 1 milijardu Dva ispravka. Gospodin zastupnik Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Evo javnosti radi, premda smo mi ovdje u sabornici svi čuli dobacivanja, ali netočno je da je riječ o Šukerovom kreditu i obveznicama kao što je to rekao kolega Kajin. Riječ je o kreditu iz 2002. godine kojem je kumovao upravo kolega Kajin… … /Upadica se ne I drugo je netočno da je kreditni rejting Hrvatske pao. Evo državna tajnica odnosno ministrica je rekla da je, državni tajnik i ministrica su rekli da je jučer objavljeno a to ste trebali pročitati kolega, da nije pao kreditni rejting Hrvatske. I nije Hrvatska pred bankrotom, to je potpuna neistina. Hrvatska ima čak bolji rejting nego neke članice Europske

kolega Kajin rekao za ovom govornicom, a koje inače nisu dobre jer to baš može utjecat na onaj kreditni rejting o kojem je on govorio, ja ću se osvrnut samo na jednu. Nije istina da guverner izbjegava Vladu, to je autonomno pravo. Hrvatska narodna banka je neovisna institucija i guverner je naprosto nakon ovog modela B izmijenjenog kojeg je Vlada donijela i kojeg ćemo mi danas raspravit, donio odluku da smanji deviznu pričuvu i da na takav način otpusti poslovnim bankama za ciljane projekte negdje oko 6 milijardi i 300, na takav način i on da jedan neovisni doprinos. Ali mislim da danas kad govorimo o ovoj točki bi se trebali više baviti s tim zašto onaj prethodni model nije uspio da bi nam dao odgovor što trebamo učiniti sutra i na kraju krajeva je dobro da poslovne banke, centralna banka i poduzetnici idu u zajednički projekt jer nemojmo zaboraviti da ova pričuva na određeni način i poskupljuje cijenu kapitala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ja bih molio klubove zastupnika da u 13 sati budu zastupnici i zastupnice u Saboru radi dopune dnevnog reda sa dvije točke: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. U 13 sati glasovanje o dopuni dnevnog reda. Klub zastupnika HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice i državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. U cilju prevladavanja teškoća u gospodarstvu, eliminiranja negativnih učinaka globalne krize na hrvatsko gospodarstvo, u stvaranju uvjeta dugoročnom održivom gospodarskom rastu Vlada Republike Hrvatske u 2010. donijela

poboljšanja strukture bilance plaćanja te ostalih koristi kojima će se omogućiti održavanje stabilnog makroekonomskog okvira. Jedna od mjera bilo je donošenje Zakona o Jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak temeljem kojeg je uspostavljen Jamstveni fond, a jamstva su se po navedenom zakonu mogla izdavati do 31. prosinca 2010. godine. Naime, na navedeni zakon odnosila su se i pravila o državnim potporama, te se stoga i morao odrediti precizan rok za provedbu mjera po ovome zakonu. Kako bi se i u 2011. godini mogle nastaviti navedene mjere nužno je donijeti predloženi zakon. Istodobno ovim zakonom predlažu se i promjene u Jamstvenom fondu i u svrhu učinkovitijeg i djelotvornijeg postupanja. Namjera je prije svega potaknuti pokretanje investicijskih projekata koji će donijeti pozitivne učinke na hrvatsko gospodarstvo. Projekti koji se smatraju prihvatljivima u ovome modelu usmjereni su prije svega na dugoročne investicijske projekte. Jamstva se daju do najviše 30% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 50 milijuna kuna. Jamstva se sukladno ovom zakonu izdaju do zaključno 30. travnja 2012. godine. Korisnici kredita za koje Republika Hrvatska daje jamstvo temeljem ovog zakona mogu biti poduzetnici koji imaju sjedište, odnosno prebivalište u Republici Hrvatskoj provedba predloženog modela financiranja zasnovana na dodjeli jamstvenih kvota bankama putem javnog poziva HBOR-a. Jamstva iz ovog zakona namijenjena jačanju potencijala poduzetnika za pokretanje i provedbu investicijskih projekata s ciljem ublažavanja negativnih učinaka globalne krize na hrvatsko gospodarstvo i stvaranja uvjeta održivog gospodarskog razvitka, te kako se .../Govornik ako drugačije ovim zakonom nije određeno odnose odredbe proračunskih propisa i zakona kojim se uređuju obvezni odnosi. HBOR u ime i za račun Republike Hrvatske provodi postupak davanja jamstva temeljem ovog Zakona, provodi nadzor namjenskog korištenja kredita za koji je dano jamstvo temeljem ovog zakona i nadzire i provodi postupak povrata sredstava sa osnova naplaćenih jamstava, a banke u čiju su korist dana jamstva pažnjom dobrog stručnjaka provode osiguranja danih jamstava. Također i u svrhu učinkovitijeg postupanja HBOR može ovlastiti banke u čiju su korist jamstva dana da osim osiguranja jamstva provode i ostale poslove. Spomenut ću samo konkretniji je članak 11. predloženog zakona gdje se ovim odredbama članka 11. uređuje kako su jamstva prema ovom Zakonu neopoziva i plativa na prvi valjani pisani poziv banke koja je dobila jamstvo. Banka koja je dobila jamstvo obavještava HBOR o otkazu ugovora o kreditu i svim mjerama koje se poduzima u svrhu osiguranja i ovrhe tražbina po danome kreditu. Valjani pisani poziv banke mora sadržavati dokaze kako je banka kao dobar stručnjak nakon otkaza ugovora o kreditu provela sve mjere osiguranja i ovršne mjere po svim raspoloživim instrumentima osiguranja. Obveze po jamstvu temeljem valjanog pisanog poziva na plaćanje po jamstvu dospijevaju u roku od 15 radnih dana od dostave ovog valjanog pisanog poziva na plaćanje po jamstvu. Visina obveze o danom jamstvu utvrđuje se na dan kada je HBOR zaprimio obavijest o otkazu kredita. Banka je dužna u roku od dvije godine od dostave obavijesti o raskidu ugovora HBOR-u provesti sve mjere ovrhe. Ako u tom roku banka nije uspjela naplatiti dug od korisnika kredita banka podnosi pisani poziv na plaćanje po navedenom jamstvu. Vlada Republike Hrvatske detaljnije propisuje uvjete i rokove za jamstva dana prema ovom Zakonu. Ovaj model davanja jamstva omogućuje poduzetnicima koji zbog niže kapitaliziranosti ne mogu ispuniti sve uvjete osiguranja kredita iz svojih sredstava, a koji prema procjeni banke imaju održive investicijske projekte, da uz pomoć države imaju pristup sredstvima za financiranje tih projekata. Jamstva prema ovom zakonu ne daju se korisnicima kredita isključivo za obrtna sredstva za kupnju poslovnog udjela ili dionica ili za otplatu postojećih kredita korištenih za navedene svrhe. Ako korisnik kredita ima dug prema državi za koji po posebnim propisima nije odobrena obročna otplata, te korisnicima kredita koji su u teškoćama kako su definirani propisima o državnim potporama. Jamstveni fond iznosi milijardu kuna. Visina jamstvene kvote za svaku banku određuje se na temelju ponude banke u skladu sa kriterijima koji će biti objavljeni u pozivu za podnošenje ponuda, a Vlada Republike Hrvatske propisat će osnovne elemente ponude banke i kriterije za dodjelu jamstvene kvote, uvjete i rokove za umanjenje jamstvene kvote, te način korištenja jamstvene kvote. S obzirom da je zadaća i cilj ovog predloženog modela financiranja i jačanja potencijala poduzetnika za pokretanje i provedbu investicijskih projekata putem davanja jamstava iz Jamstvenog fonda klub Hrvatske seljačke stranke podržati će Prijedlog zakona o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, kolegice sa suradnikom, kolegice i kolege zastupnici. Na početku da odmah razriješimo dvojbe. SDP će podržati ovaj prijedlog zakona jer smatramo da u ovoj situaciji kada smo još na putu kako kaže naša premijerka puta da nađemo put izlaska iz krize svaka pomoć koju će gospodarstvo dobiti je dobra i smanjenje rizika kreditiranja na ovaj način i cijene kapitala naših poduzeća je dobra i naravno da ćemo to podržati. Ali treba okrenuti i skrenuti pozornost na određene stvari. 14.1.2010. godine na sjednici Vlade Vlada je prihvatila Odluku o mjerama za gospodarski oporavak. Tu su bila dva osnovna modela. Jedan je bio o kreditiranju i drugi model je bio ovaj Jamstveni fond koji mi danas dobivamo ovdje u Saboru i koji ćemo vjerojatno ovih dana izglasati. Namjerno govorim datum kada se to desilo, a desilo se 14.1.2010. godine. Znači, prije godinu i tri mjeseca skoro je trebalo da od Vlade i najave i prihvaćanja odluke na sjednici Vlade kada je premijerka rekla, citiram: "Ovi su koraci okvir za poslove koje ćemo završiti u ovoj godini, a većinu pokrenuti krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca, znači godina je daleko istekla, i na neki način sve ovo što se dešava u Hrvatskoj je i djelomice posljedica toga šta Vlada nedovoljno brzo i nedovoljno kvalitetno predlaže rješenja koja bi nam pomogla da izađemo iz krize. Godinu i 3 mjeseca je bilo potrebno da ovaj zakon dođe u saborsku proceduru, vidimo koliki je zakon, koliko članaka ima, koja je ideja, ne previše komplicirana i mislim da se trebalo s time odreagirati i prije. U kakvoj smo situaciji i kao što sam rekao Vlada je predložila dva modela načina i mjera za gospodarski oporavak, a ja bih rekao gospodarski oporavak u Hrvatskoj je poput puža, još nije praktički ni krenuo, a ove godine se kreće ali zbilja sporim, sporim koracima. Mi smo u dvije godine 2009. i 2010. godine izgubili 7,4% BDP-a, i sada tek vidimo koliko je pogubno bilo pravljenje Vlade HDZ-a prije dvije i pol godine, da kriza u Hrvatsku de facto uopće neće ni dodirnuti i koliko je to nečinjenje uzrokovalo štete Hrvatskoj, hrvatskom gospodarstvu i hrvatskim građanima. Nama je i prošle godine industrijska proizvodnja pala 1,4%, građevinska aktivnost 16%, nezaposlenost je narasla u te dvije godine, 2009. i 2010. za 120 tisuća novo nezaposlenih. Još 80 tisuća ljudi u Hrvatskoj radi, a ne prima plaću. Znači mi imamo otprilike 400 tisuća ljudi koji su radno sposobni, a nemaju nikakvih prihoda, niti mogu prehranjivati svoje obitelji, i to su glavni problemi kojima se ova Vlada na žalost ne bavi. Na žalost među ovih 80 tisuća koji rade i ne primaju plaću postoje tvrtke koje su i u državnom vlasništvu. Evo mi imamo jednu tvrtku koja čeka mjesecima i čekala je mjesecima do neki dan, je dobila plaću sa zakašnjenjem od 3 mjeseca, radi se o Hrvatskom olimpijskom centru Bjelolasica. Državna tvrtka gdje radnici rade, a ne dobijaju plaće, naravno niti doprinose nekoliko mjeseci. I šta ćemo dalje govoriti o aktivnosti ove Vlade i načinu načinu na koji ona radi, kada u svojim poduzećima ne poštuje pozitivne zakone i ne poštuje radnike koji tamo rade, da 2 i više mjeseca ljudi rade a ne primaju plaću. Na žalost takvu sliku društva naravno ne možemo imati onda ni bolju niti niti među poduzetnicima. Postoje naravno i oni koji krše zakone i koji na žalost podcjenjuju ljude koji pošteno rade i ne isplaćuju im plaću. netko je spomenuo maloprije i nepovjerenje Hrvatske narodne banke u Vladu, ja smatram da je ono ovim potezom koji je jučer primijenio gospodin Rohatinski prešlo sa riječi na djela. Slušali smo prigovore HNB-a godinu, dvije, tri o ja ih rekao potrebi fiskalne konsolidacije, fiskalne neodgovornosti ove Vlade, da smo jedini u okruženju koji vodimo fiskalnu …/Ne razumije se./… politiku, znači mi ne smanjujemo troškove, mi smo tijekom ovih godina krize povećali troškove, i naravno da nakon šta je HNB upozoravao nekoliko godina na tu situaciju jučerašnja mjera i zaobilaženje Vlade na neki način, pa čak i zaobilaženje ovih modela, jer je HNB jasno rekao da ovaj novac koji je dogovorio sa poslodavcima i bankama da se otpusti i da se stavi na raspolaganju industriji i turizmu, da neće ići i da ide mimo dosadašnjih modela A i B koje je predlagala Vlada, zbog toga šta misli da su time modeli neuspješni. U ovom trenutku od 2 milijarde kuna koje su bile na raspolaganju za model A i B po informacijama HNB-a više od pola novca stoji neiskorišteno. problem nije u tome da nema likvidnosti, da nema novca da se kreditira gospodarstvo, problem nije u tome da nema onih kojima je potreban novac, jer vidimo u kakvim poteškoćama su naši poduzetnici i naše tvrtke, zbog čega i trpimo gospodarski pad protekle dvije godine. Problem je naravno u realizaciji, a tko je zadužen za realizaciju? Vlada. Vlada sa svojim odlukama, Vlada preko HBOR-a svoje banke u svom vlasništvu, oni su odgovorni da se ti modeli kada su na dispoziciji sredstva i kada su na dispoziciji ljudi koji ta sredstva trebaju, da se to odrealizira. Na žalost ništa se ili se vrlo malo napravi, a više od polovine sredstava još stoji neiskorišteno, i to je opet se vraća na početak razlog zbog čega mi 2009. i 2010. imamo pad od 7,4%, zbog čega smo jedina zemlja u okruženju koja ne ostvaruje gospodarski oporavak u 2010. godini, pa makar on bio i simboličan, ali nismo, jedini nismo izašli iz recesije, a zemlje s kojima se volimo uspoređivati iz našeg okruženja, iz regije imaju i bilježe gospodarski oporavak. I to nije ono šta dosta često slušamo kao poruku iz Vlade, razlog zbog toga šta smo kasnije ušli u recesiju, pa ćemo kasnije i izaći. Ušle su i te zemlje u recesiju u sličnom periodu kad i Hrvatska, i za godinu dana su već počele ostvarivati stope gospodarskog rasta. Problem je u nečinjenju i ja bih rekao jednoj nefleksibilnosti, da ne budem grublji ponekad i o neznanju onih koji bi trebali u Vladi odlučivati o stvarima koje utječu na gospodarski oporavak svih nas i na one ljude, rekao sam 120 tisuća koji su ostali bez posla, i onih 80 koji ne primaju plaću. Zar nije sramotno, gospodo, da nakon 7 godina HDZ-ove Vlade mi imamo po prvi puta manje zaposlenih nego što smo imali kad ste preuzeli 2004. vlast? Znači niste u tih 7 godina uspjeli zaposliti niti jednog novog čovjeka. Mi imamo sada manje zaposlenih nego šta smo imali u siječnju 2004. godine. To su problemi, naravno o kojima ovdje moramo jasno govoriti, 7 propuštenih godina, milijun i 380 tisuća ljudi je zaposleno, manje je, ta brojka je manja nego u siječnju 2004. godine. Naravno, evo rekao sam na početku SDP će podržati ovaj zakon. Ono šta bi voljeli da ovaj zakon ide više za poticanje industrije, pogotovo izvoza, s obzirom da vidimo da izvoz ima tendenciju rasta u protekle godine i to je jedan od podataka koji je pozitivniji. Na žalost u ovom zakonu stoji odredba da se on, kaže u članku 10. se ne daju korisnicima kredita koji su namijenjeni isključivo za obrtna sredstva, isključivo za obrtna sredstva znači, sad pošto nema nikakvog podatka, to može biti ili preko 50%, ispod 50%, znači može se manipulirati. Bilo bi dobro da se daju jamstva za ona poduzeća koja će otvarati radna mjesta koja su namijenjena proizvodnji i izvozu. Mislim da bi tu trebali napraviti maksimalni napor. A u onim, ja bih rekao modelima, čuli smo i po ocjeni HNB-a neuspješnim modelima A i B kreditiranja poduzeća, apsolutno treba razmisliti o tome kojim tvrtkama se još može pomoći. Da li su tvrtke sa poteškoćama isključivo one i nažalost one koje nisu mogle ući u tu kreditnu liniju isključivo one koje su do 30. srpnja 2008. već bile u problemima. Jer kao što se sjećamo 30. srpnja 2008. godine još uvijek je Vlada tvrdila, pa ne samo tada nego 4, 5 mjeseci poslije toga da nismo u recesiji i da neće biti nikakvih problema, da će nas recesija okrznuti, ali mi smo već tada bili u ozbiljnim problemima i naše tvrtke su bile u problemima. I možda bi trebalo razmisliti da se taj rok malo fleksibilizira jer mnoge tvrtke ne mogu koristiti sredstva koja su u ovom trenutku na raspolaganju zbog toga što ne zadovoljavaju ove određene kriterije. A ne treba spominjati da svako radno mjesto u ovoj situaciji kada se sačuva zlata vrijedi, a pogotovo je problem u tome što novaca očito ima, likvidnosti ima, a mi ih ne znamo realizirati. Evo ga, Klub zastupnika SDP-a će podržati ovaj zakon, ali žalimo što imamo 7 propuštenih godina, što nismo zaposlili niti jednog novog čovjeka, što 2 godine ignoriramo krizu, što ne radimo ništa, što ne predlažemo i ne usvajamo zakone koje SDP u ovom Saboru u proteklih 2 godine predložio. Radi se o 40-ak zakonskih rješenja. Ništa nismo napravili, 2 godine smo izgubili. Nažalost, zbog toga imamo velikim dijelom i ovu situaciju koju imamo ovih dana u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Hvala. Pet ispravaka. Prvi, gospođa zastupnica Nedjeljka Klarić. **Klarić, Nedjeljka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, ispravit ću 2 netočna navoda gospodina Marasa koji kaže da Vlada nedovoljno brzo i nedovoljno kvalitetno predlaže mjere za gospodarski oporavak. I još jedan netočan navod, a veli problem je u nečinjenju. To su netočni navodi. Upravo evo zakon koji je pred nama sa jamstvenim fondom i niskim kamatnim stopama će ubrzati gospodarski oporavak Hrvatske. Osim toga, gospodine Maras, bilo bi dobro da pratite provedbu Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka tada biste vidjeli da se on događa u očekivanim rokovima i planiranim aktivnostima. Hvala lijepa. Drugi, gospodin zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Dakle, netočno je da je Vlada rekla da nas kriza neće dodirnuti. Kao što sam rekao i neki dan u onom trenutku kad je Vlada donijela izmjenu o visini osigurane štednje hrvatskih građana Vlada je jasno rekla da je financijska kriza došla do Hrvatske. Samo što si Vlada ne može dozvoliti kao oporba da viče na sva zvona jer da smo vikali na sva zvona onda bi nastao stampedo na poslovne banke i ne bi uspjeli da ono što vama teško prelazi preko usta, ali bi to trebalo reći da je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja nije imala potresa praktički ni u jednoj značajnijoj financijskoj instituciji. Da li od starih da li od novih članica. Kolega Maras kad bi na takav način razgovarali onda bi realnije gledali neke druge stvari. I na kraju, nije 30.08.2008. nego 30.06.2008. i ako se ne varam ne jedanputa i prilikom predlaganja ovog modela, a i pri ovom Saboru je rečeno da je to kriterij EU iz razloga što i model A i B po onom starom modelu su se tretirali potporom i zato je trebao biti 30.06. da možemo dobiti suglasnost Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, a jedna od osnovnih izmjena ovog novog zakona, a to očigledno niste primijetili sve, zato što je on tako koncipiran da nema status potpore. I onda bi trebali to znati, to je razlika zašto ovo, a ne da je Vlada odredila taj datum. navodi 80 tisuća ljudi koji ne primaju plaće što nije točno. Ako ste prije nekoliko dana slušali struku riječ je o 9 tisuća ljudi koji ne primaju plaću što je ogroman broj, dok ostali dobivaju plaću, ali im se ne isplaćuju doprinosi. Također, možete biti uvjereni da će i radnici "Bjelolasice" dobiti plaću, ali ne znam da li će dobiti plaću, dobili su, da li će dobiti plaću zaposlenici vašeg glavnog gospodarskog stručnjaka "kukuriku koalicije" Radimira Čačića koji za 4 mjeseca nisu dobili plaću. I druga manipulacija je, ako govorite o zaposlenicima, zaposlenim onda govorite o nezaposlenim kojih je bilo 100 tisuća više nego danas 2002. godine. Hvala lijepo. Pa evo upravo na tragu ovoga što je kolega maloprije rekao ispravljam netočan navod kolege jer je rekao da je danas više, odnosno da je u 2011. manje zaposlenih ljudi nego što je to bilo 2004. A zaboravljate da je 440 tisuća bilo nezaposlenih 2004. godine. Pa onda doista ne mogu se složiti sa vašom konstatacijom. Ali vi danas doista ne želite govoriti istinu već koristite ovu pozornicu kako bi i na koji način skrenuli pozornost na javnost kako je stanje loše, kako je daleko lošije nego što je to bilo prije, a doista se nećete vratiti na one podatke i pokazatelje koji su bili 2004. godine. Ajd nemojmo ovu pozornicu upotrebljavati za ovakve političke poruke, pamflete, demagogiju nego se doista uhvatimo posla i točnih podataka, neka ova javnost sazna. Bez obzira, vi ste opozicija znam da se na taj način morate obratiti, ali nemojte pretjerivati, molim vas. **Šeks, Vladimir Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa netočan je navod da je model A bio neuspješan. Po modelu A se povuklo 2,5 milijarde kuna za hrvatsko gospodarstvo. Prema tome, to sasvim sigurno ne može biti neuspješan model. Druga stvar, reći ću vam, ispravili su vas kolege i u broju ljudi koji ne primaju plaću, jasno su rekli gospodarstvenici, odnosno HUP da je tu riječ o 9 tisuća ljudi. Ali doista izbjegavate činjenicu da je u vaše vrijeme bilo preko 400 tisuća nezaposlenih, gotovo 100 tisuća nezaposlenih više nego danas. 100 tisuća nezaposlenih više nego danas. A derete se zajedno s onima kojima ste platili. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, gospodine državni tajniče. Dakle, pred nama se nalazi Zakon o Jamstvenom fondu. Drago mi je da će ga svi klubovi podržati, no ono što je možda ključno kod ovog zakona je ova rečenica u njegovom obrazloženju gdje kaže da ovaj model omogućuje poduzetnicima koji zbog niže kapitaliziranosti ne mogu ispuniti sve uvjete osiguranja kredita iz svojih sredstava i koji prema procjeni banke imaju održive investicijske projekte da uz pomoć državi iz sredstava Jamstvenog fonda imaju pristup sredstvima za financiranje državnih projekata. I mislim da ova rečenica ustvari daje sukus ovog zakona i što se s ovim zakonom želi postići. Ali s obzirom da je danas ovdje bilo puno osvrta i na onaj stari model B i model A, mislim da ovdje zbog toga možemo realnije ocjenjivati ovaj potez guvernera Rohatinskog i ovaj vladin prijedlog zakona, moramo izvesti činjenice koje su naprosto takve jer od njih ne možemo pobjeći. Pa slušajte razmišljanje onih koji su operativno radili na tim kreditima, dakle poslovnih banaka koje su primale zahtjeve poslovnih subjekata subjekata i HBOR-a koja je provodila aukcije za ta jamstva. Dakle, što su njihova zapažanja i to je na kraju krajeva razlog zašto je rezultat modela B je bio takav kakav je bio, dakle poslovni subjekti "kao i poslovne banke isključivo su se usredotočeni na rješavanje problema tekuće likvidnosti", definitivno je to bio najveći problem hrvatskog gospodarstva u protekle 2,5 godine. Dakle, uz podmirivanje dospjelih tekućih obveza i postojećih kredita to je razlog slabog odaziva odnosno uspješnost aukcije održane u dodjelu jamstvenih kvota. Dakle, naprosto tvrtke nisu podnosile zahtjev za investicije, nisu investirale, nisu se usudile ući u investicije. Jedini imperativni zahtjev im je bio kako osigurati tekuću likvidnost i kako osigurati da im tvrtka opstane u tim kriznim vremenima. To su činjenice. Jer kada pogledate koliko je bilo zahtjeva za jamstvo po modelu B, onda ćete vidjeti da nije bilo zahtjeva od poduzetnika, ali da je bilo nekoliko stotina zahtjeva, da njih poslovne banke i HBOR-a nisu odobrili onda bi mogli reći da je ovaj ili onaj kriv zbog toga što se to nije dogodilo. 2009., 2010. imali sasvim drugačije prioritete temeljem tih prioriteta su se i ponašali. Dakle, postojeće stanje u gospodarstvu je zasigurno pridonijelo da su problemi s osiguranjem likvidnosti u doba krize umanjili kapacitet interes poduzetnika za investicijskim ulaganjima, te je potražnja za investicijskim kreditima značajno slabija u ranijim razdobljima. Dakle, u postojećem okruženju poslovni subjekti su oprezni u planiranju dugoročnih investicija odnosno pokretanja novih investicijskih projekata dok poslovne banke kao razlog navode nepostojanje kvalitetnih projekta. Dakle to su činjenice od kojih ne možemo pobjeći bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali. I sada da kažemo nešto oko modela A čisto zbog činjenice, zbog hrvatskih građana. dakle, od ukupno odobrenih sredstava 2 milijarde 829 milijuna odobrena kvota HBOR-a bila milijardu 131 milijun.

pristigli zahtjevi govorim o onima koji su podnijeli zahtjev za te kredite, a ne da ih je netko drugi gurao je bilo 618, broj odobrenih zahtjeva 594. praktički svi pristigli zahtjevi od zahtjeva za kredit su odobreni tih dvadesetak kredita što nije odobreno, ali kažem 594 poduzetnika su dobila ovaj kredit. I današnja rasprava nam ukazuje da ovdje moramo progovoriti o nekim činjenicama, da pred tim činjenicama ne smijemo žmiriti. Možemo se mi opet nakon nekoliko mjeseci prepucavati da je ovaj učinio ovo, ili da ovaj nije učinio ono, ali ako danas nećemo reći istinu ako nećemo o nekim starima otvoreno progovoriti, onda nam to opravdanje da se nešto se je ili nije dogodilo, o tome da je guverner HNB-a nešto učinio ovako ili onako naprosto neće pomoći. Prva i osnovna činjenica je struktura hrvatskog gospodarstva. Dakle, iz ovog što sam citirao ocjenu HBOR-a i poslovnih banaka, jasno govori da izuzev nekoliko velikih ovi srednji i mali naprosto se nisu u kriznim vremenima usudili investirati. Međutim, ono što je ključno ako hoćemo da ovi modeli uspiju onda svi koji sudjeluju u ovom procesu moraju dati puni doprinos i ne smije biti figa u džepu. Zašto? Zato što poslovne banke prilikom i onog modela a i prilikom razgovora oko ovog modela drže lagano figu u džepu i nastojali su u principu sa ovim zakonom svoj rizik kod onih rizičnih plasmana, nije njima problem plasmana poduzeća koja dobro stoje, njima ne treba nikakvo jamstvo države. Naći će oni model kako će oni tog komitenta kreditirati. Međutim, problem su tvrtke koje ne stoje dobro ili nemaju dovoljno sredstava ili su podkapitalizirani su i tu poslovne banke moraju pokazati daleko veći interes i moraju pokazati daleko veći rizik jer nikada bankarski sektor nije bio tako likvidan i nije imalo toliko kreditnih sredstava kao što ih ima danas. Jer nemojmo zaboraviti da po ovom modelu A krediti ovih 594 kredita su plasirani sa kamatnom stopom između 4,13 i 4,8% ovisno koliko se na kojoj aukciji postiglo. E sada može netko reći, pa nije to, ali pogledajmo kakva je u tom trenutku bila kamatna stopa koju su ti poslovni subjekti mogli dobiti da nije bilo tog modela A. većina ovih koji su dobili kredit po modelu A vrlo teško je moglo razgovarati o kreditu o kamatnoj stop ispod 7 ili 7,5%. Prema tome, kad stavimo komparaciju ta dva apsolutna iznosa onda vidimo u principu koliko je taj model A pomogao poduzetnicima. Također dakle kada govorimo o aktivnosti banaka u ovom modelu, evo sada imaju dvije mogućnosti. Jedna je davanje kredita uz jamstvo države i druga je mogućnost koju su neovisno o državi dogovorili i na kraju krajeva nama je drago kao vladajućoj stranci kao i vladajućoj koaliciji da se centralna banka se pridružila ovom obnovljenom projektu modela B državi i da je dala bankarskom sektoru mogućnost da neovisno od nekakvih aukcija oko nečega plasira 6 milijardi 300 milijuna poduzetnicima po nižoj kamatnoj stopi. I mi to pozdravljamo. I ne možemo nikako gledati da je guverner to napravio nešto iza leđa Vladi ili napravio ovo. Guverner je samo bankama dio njihovih sredstava koji su u ovom trenutku kod centralne banke, ta pričuva je devizna 20% nalazi uz kamatu, ja ne znam da li uopće dobivaju 0,25% otpustio ta sredstva da oni mogu to plasirati uz kamatnu stopu 4 ili 5%. Pa tko je tu onda u principu na dobitku? Poslovne banke, jer one za te novce u ovom trenutku ne dobivaju ništa. Otpuštanjem od centralne banke one će ih moći plasirati na tržištu i dobiti novce. Prema tome, o njima ovisi koju će kamatnu stopu postići, koliko će biti spremne riskirati i koliko će spremne biti podržati određene određene projekte. Međutim, mi isto tako nećemo reći da i nećemo si priznati, jer oporbi to u kritiziranju Vlade oko mjera gospodarskog oporavka i oko činjena ili nečinjenja nečega nećemo priznati da je praktički sa početkom financijske krize zbog straha što će se dogoditi sa velikim tvrtkama koje su dobile kredite od poslovnih banka, da li će visokokvalitetni plasmani postati u jednom trenutku rizični naprosto kreditna aktivnost je u Hrvatskoj zamrla. I bio je problem kako tu kreditnu aktivnost banaka potaknuti, kako da uopće i dovedemo u poziciju da one investiraju sredstva. Međutim, kad govorim isto tako o dobiti poslovnih banaka onda treba vidjeti strukturu što tu dobit čini pa ćete vidjeti da upravo u ovih zadnjih godinu, dvije se vidi iz strukture te dobiti da kreditna aktivnost poslovnih banaka je zamrla. Dakle, ono što u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo, imamo vrlo vrlo visoku likvidnost bankarskog sektora, imamo nažalost vrlo slabu inicijativu poslovnog sektora iz straha, iz ovog ili iz onoga i naprosto i ovaj prijedlog Vlade, ovog novog zakona i prijedlog Centralne banke ide ka tome upravo da se ove dvije stvari promijene i na takav način da vi ne možete poduzetnika prisilit da on investira. Ako on ne napravi procjenu da će s određenim projektom nešto napraviti, vi njega ne možete prisiliti na to. Možete mu dati ne znam kakve uvjete, on naprosto neće riskirati jer gledajte, kamata je samo jedan mali dio onoga što treba vratiti. Jer on ako nije siguran da će mu taj projekt uspjeti on će dati, založiti dio svoje imovine kao podlogu za vraćanje kredita i on ako nije siguran da će s tim uspjet on neće ulazit u to. I upravo model ove ove Vlade ide ka tome da se i poduzetnici potaknu jer Vlada neke stvari ne može napravit, Vlada može stvoriti samo preduvjete. Dakle, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ovaj prijedlog zakona. Druga star, nije dobro stalno ubacivati nekakve sukobe između Centralne banke i Vlade jer oni naprosto ne postoje. Ja po ničemu ne vidim da ovaj prijedlog guvernera da oslobodi priču nije kompatibilan s ovim prijedlogom Vlade. Ja mislim da će oni dapače sjajno nadopuniti i da će onima koji o racionalnim stvarima vole raspravljat iracionalno otvorit oči. Otvorit će oči pa će vidjeti da ipak u nekom drugom grmu leži problem, a ne tamo gdje je rečeno i da oni koji žele zaradit na kapitalu u kriznim trenucima moraju zajedno sa državom podmetnut leđa da bi stvorili preduvjete da se ta sredstva plasiraju jer ako oni zajedno sa državom ne podmetnu leđa bojim se da im se može dogoditi da će vrlo teško plasirati ova sredstva koja imaju. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Dva ispravka. Gospodin zastupnik Davorko Vidović. Ispravljam netočan navod o nevoljkosti oporbe da prizna ono što je dobro u ovom prijedlogu zakona i koristim prigodu upozoriti na paušalno i olako razbacivanje brojkama s one strane od kolega. Molim vas, Zavod za zapošljavanje, ovog trenutka sam isprintao, ima precizne podatke. '99. godine, 31. prosinca je nezaposlenost u Hrvatskoj registrirana bila 341730 ljudi. 2003., kada je odlazila ona Vlada 318000, 2010. godine dakle više je sada registrirano nego što je bilo onda. Upozoravam, uzmite pa pogledajte podatke, upozoravam da je 150 tisuća ljudi onda radilo, nije primalo plaću i zato se desilo da je doista u našem mandatu zbog stečajeva koji su se morali po zakonu pokrenuti u jednom trenutku 2000. brojka skoro došla na 395 tisuća. **Vidović, Davorko (SDP)** Nemojte podcjenjivat te podatke, oni su ovakvi kakvi jesu i nemojte ih vi zloupotrebljavat i koristiti zbog jeftinog politiziranja. Povreda Poslovnika, zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Dakle povreda članka 209., kolega Vidović je ispravljao nešto o čemu ja uopće nisam govorio. Možemo otvoriti temu nezaposlenosti, ali onda registrirana i anketna nezaposlenost. Ne možemo uspoređivat kruške i jabuke. Vi se sjećate da ste kao ministar socijalne skrbi i promijenili metodologiju evidentiranja nezaposlenih i na takav način eliminirali 30-tak tisuća sa burze. Prema tome, ako hoćemo govoriti o podacima onda ih metodološki moramo svesti na istu razinu i onda možemo o tome raspravljati, ako želimo dobronamjerno raspravljati. Ako ne želimo onda možemo raspravljat na ovakav način. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod gospodina Šukera da neki žele konstantno izazvati neki sukob između HNB-a i Vlade. Pa nema tu sukoba niti je itko o tome govorio. Nema tu sukoba, HNB je jednostavno ovim potezom izrazio svoje uvjerenje u nekompetenciju ove Vlade jer nije komunicirao sa Vladom, nije komunicirao sa ministarstvom nego je komunicirao sa poslodavcima i sa bankama totalno mimo Vlade da bi onda Vlada, kao da je Vlada u Hrvatskoj obični građani koji čekaju iz medija da vide što će netko napraviti. Pa zamislite vi tu situaciju. U Hrvatskoj se nešto desi, HNB 6,3 milijarde kuna pusti kapitala na tržište, a Vlada kao svi ostali građani to pročita iz novina i onda reagira priopćenjem i kaže a dobro, mi smo ipak zadovoljni s time što je HNB napravio. Nije HNB sa vama u sukobu nego sa tom porukom vam šalje vrlo jasnu poruku. Napravili niste ništa, zbog vas smo u problemima, moramo sad pokušati nešto samoinicijativno. Kolega Maras, to nije ispravak navoda, ni slično. Povreda Poslovnika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Dakle povrijeđen je članak 209. iz jednostavnog razloga, ja nisam govorio o monetarnoj politici. Kolega Maras, trebali bi znat ovo o čemu ste sad govorili da spada u sferu monetarne politike, a isto tako bi trebali znati da prema Zakonu o Hrvatskoj narodnoj banci Hrvatska narodna banka ima vrlo visoki stupanj neovisnosti, svoje samostalnosti i morali bi znati da ovaj potez kolege Rohatinskog upravo ide u tome smjeru. Međutim, treba ipak neke stvari znati da bi mogli nešto komentirati. 11,42 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Klub zastupnika HDSSB-a, zastupnik Dinko Burić. Izvolite. … Što, kolega Grubišić?

Poštovani gospodine potpredsjedniče. U uvodnom dijelu prijedloga predlagatelja ovog zakona navedeno je među ostalim kako je svrha ovog zakona prevladati teškoće u gospodarstvu i eliminirati negativne učinke globalne krize na hrvatsko gospodarstvo i do sada su poduzimane brojne takve mjere. No što nudi ovaj prijedlog zakona u odnosu na prethodne mjere? Evo nekih razlika između dosadašnjih mjera i novog prijedloga ovog zakona. Ranije su se jamstva izdavala za kredite koji su namijenjeni financiranju novih investicija i dovršenju već započetih investicija, obrtnih sredstava i reprogramiranju kredita ugovorenih nakon 1. srpnja 2008., a novim prijedlogom zakona nije moguće reprogramiranje starih kredita. Po starom Zakonu o jamstvu za pojedinačni kredit moglo je iznositi najviše 50% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 60 milijuna kuna, a novim prijedlogom jamstvo može iznositi najviše 30% iznosa glavnice kredita, ali ne više od 50 milijuna kuna. Prema članku 8. novog zakona krediti su namijenjeni financiranju novih investicija i dovršavanju već započetih investicija uključujući i financiranje potrebnih obrtnih sredstava i daju se na rok od najmanje 20 mjeseci, a najviše do 15 godina. Po starom, postojala je i mogućnost reprogramiranja kredita ugovorenih nakon 1. srpnja 2008. i davali su se na rok od najmanje 3 godine do najviše 10 godina osim kredita za financiranje obrtnih sredstava koji se mogu dati na rok kraći od 3 godine, te se moglo dijelom odobrenoga kredita namiriti i obveze prema državi. Novi zakon navedeno ne poznaje. U članku 15. novoga zakona govori se o pozivu HBOR-a za podnošenje ponuda banaka za jamstvene kvote, dok je po starom se govorilo o pozivu bankama na aukciju. Namjera ovog zakona na papiru je vjerojatno i dobra. Ali nismo sigurni kakve će rezultate polučiti pogotovo kad imamo u vidu do kakvih je spektakularnih rezultata ova vlast dovela danas gospodarski razvitak Hrvatske. Za građane Hrvatske bilo bi vjerojatno bolje da nas i prestanu izvlačiti iz krize, jer su pokušaji slični onima kada se upadne u živo blato i kad je najgore što možeš učiniti koprcati se i tako tonuti sve dublje i dublje. A Hrvatska evo tone u glib svakim danom sve više i sve dublje. Danas nam se dakle predlaže zakon koji bi trebao biti unapređenje dosadašnjih mjera, a sve u svrhu poticanja gospodarskog razvitka. I treba poduzeti sve mjere za gospodarski oporavak. No, kako gospodarski razvitak u režiji ove Vlade izgleda danas najbolje oslikavaju već dobro poznati primjeri. Dakle, i pljačka koja je zadesila hrvatske građane i 335000 nezaposlenih i ipak osamdesetak tisuća onih koji rade a ne primaju plaću, a evo i ogorčeni narod koji nakon što je ova vlast sa radnih mjesta izbacila ih na ulicu sada sve učestalijim i sve masovnijim prosvjedima opravdano traži preseljenje ove vlasti iz Banskih dvora. Kako izgleda gospodarski razvitak iz perspektive Slavonije i Baranje posebna je priča. Poznato je da je Slavonija i Baranja nekad bila najbogatiji i najrazvijeniji kraj. Danas je najsiromašniji i najnerazvijeniji dio Republike Hrvatske, kraj u koji se nekad dolazilo u potrazi za boljim životom postao je kraj iz kojeg mladi odlaze u potrazi za poslom. Sela su sve pustija, a škole su sve praznije, a evo i seljaci umjesto na poljima sve više su na cestama. Radnici umjesto u tvornicama na biroima ili u štrajkovima. Slavonija i Baranja je sastavljena od pet županija. Uporno govorimo da činimo 20% stanovništva i 20% teritorija. Ravnomjeran razvoj Hrvatske značio bi da se iz državnog proračuna u Slavoniju i Baranju očekuje svake godine najmanje 20% sredstava za investicije kako ne bi još više zaostajala za drugim dijelovima Hrvatske, a da bi ih sustigla jasno je da su potrebna i znatno veća ulaganja. A kakva je stvarna situacija i kakav je odnos središnje državne vlasti prema Slavoniji i Baranji već smo puno puta govorili u sabornici. Kako drugačije opisati činjenicu nego sramotnom da je u državnim proračunima Hrvatske u ovih posljednjih nekoliko godina, eno već na spomenutoj poziciji kapitalnih pomoći i kapitalnih ulaganja od ukupno 39,3 milijarde kuna za Slavoniju i Baranju umjesto pripadajućih 20% što bi činilo 7,8 milijardi kuna Slavonija i Baranja dobila milijardu i 800 milijuna kuna ili 4 i pol posto. Samo na ovom razdjelu zakinuta je za više od 6 milijardi kuna. Pa kako onda ne samo sve više ne zaostajati za ostalim dijelovima Hrvatske, a kamoli ih stići u stupnju razvijenosti. Tako je bilo svih ovih godina. A kako je danas? Evo prošle godine Vlada Republike Hrvatske predstavila je Hrvatskoj i plan izlaska iz sve veće i dublje krize u dokumentu poznatom kao investicijski projekti od interesa za Republiku Hrvatsku. odnosno točno 30 investicijskih projekata vrijednih čak 13,8 milijardi eura. Ovakav jedan plan uistinu je trebao pobuditi vjeru svih u Hrvatskoj da ima nade za spas. No, što je i kakvu nadu taj plan donio Slavoniji i Baranji. Od 30 projekata koji su od interesa za Republiku Hrvatsku Slavonije i Baranje gotovo da nema nigdje. Točnije rečeno, spomenuta je samo sa jednim tzv. projektom koji se evo već po četvrti put pojavljuje svake četvrte godine pred izbore onim famoznim i fantomskim kanalom Dunav – Sava. Dakle, od 30 projekata od interesa za Hrvatsku Slavonija i Baranja je zastupljena samo sa tzv. projektom koji je postao sinonim za nadolazeće izbore. A kada bi se kojim čudom projekt izgradnje ovog 61 i pol kilometara dugog kanala za koji treba 10 godina i počeo ostvarivati opet je strašna spoznaja o odnosu Vlade Republike Hrvatske prema Slavoniji i Baranji. Od ukupno 13,8 milijardi eura ukupno vrijednih investicija koje Hrvatsku trebaju izvući iz krize za cijelu Slavoniju i Baranju koja čini petinu stanovništva i petinu teritorija predviđeno je samo 950 milijuna eura za ovaj kanal ili točnije 6,88% ukupnih sredstava. Ovo za nas nije ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske. Ima onih koji će reći i Hrvatska je podijeljena u tri statističke regije i ne može se gledati samo Slavoniju i Baranju izdvojeno. Slažemo se, no analize pokazuju ponovo vrlo slično. Podjela Hrvatske na tri statističke regije podrazumijeva podjelu na sjeverozapadnu Hrvatsku koja čini 37,38% stanovništva, na jadransku Hrvatsku koja čini 32,16% stanovništva i na panonsku Hrvatsku koja čini 30,46% stanovništva u koju spadaju i sadašnjih pet slavonsko-baranjskih županija i još tri županije. Od 13,8 milijardi eura vladinih investicijskih projekata od interesa za Republiku Hrvatsku 3,378 milijardi eura odnosi se na projekte anglomeracije, navodnjavanja zajedničke cijeloj Republici Hrvatskoj. Preostalih nešto manje od 10 i pol milijardu eura odnosi se na projekte specifične za pojedine jedinice lokalne samouprave, županije odnosno regije. Od toga je za sjeverozapadnu Hrvatsku koja čini 37,38% 37,38% predviđeno ukupno investicija u vrijednosti od 51,32% ili točnije 5,37 milijardi eura. Za jadransku Hrvatsku koja čini 32,16% predviđeno je 3,84 milijarde eura ili 36,66% a za panonsku Hrvatsku koja čini 30,12% stanovništva predviđeno je svega 12,02% investicija ili milijardu i 259 milijardi eura. Mi uistinu nismo ljubomorni ni na koga u Hrvatskoj, ali ono što nije pošteno nije pošteno. I do kad tako? I one koji vole reći da vodimo politiku sukoba sa središnjom državnom vlašću, te da je Slavonija i Baranja zato u takvom položaju ponovno moram podsjetiti na jednu činjenicu. Od 5 slavonsko-baranjskih županija u 4 je na vlasti HDZ, samo u jednoj i to u Osječko-baranjskoj na vlasti nije HDZ nego HDSSB. I prema i posljednjim pokazateljima u razvijenosti slavonsko-baranjskih županija tri najnerazvijenije županije u cijeloj Hrvatskoj su one u kojima je na vlasti HDZ – Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavonska. mjestu je Virovitičko-podravska, a samo ona u kojoj na vlasti nije HDZ koja navodno vodi politiku sukoba sa središnjom državnom vlasti, a u stvari samo traži onoj što joj pripada, ona se nalazi na 12. mjestu. Evo i ovih dana svjedočimo i opravdanim prosvjedima, ne samo slavonskih, već poljoprivrednika svih krajeva Hrvatske. Umjesto na poljima traktori su na cestama, i to zaslugom politike Vlade Republike Hrvatske. Seljački zahtjevi dobro su poznati ministru Čobankoviću, seljaci traže isplatu poticaja u punom iznosu do 31. ožujka, isplatu neisplaćenih kapitalnih ulaganja, reprogramiranje kredita, manju početnu cijenu zakupa zemlje i plavog dizela, legalizaciju poljoprivrednih objekata za koje seljaci nemaju građevinsku dozvolu i druge dokumente, te konačno donošenje strategije poljoprivredne proizvodnje. Ono što posebno nije dobro jest činjenica da ministar poljoprivrede svojim obećanim, ali i neispunjenim dolaskom među prosvjednike dodatno podiže tenzije među seljacima koji su ogorčeni situacijom u koju su dovedeni politikom ove vlasti. Ne imati sluha niti za to da su prosvjednici probdjeli noć na otvorenom, uz noćnu temperaturu od minus 7 stupnjeva celzija dokazuje nerazumijevanje za veličinu njihovog problema, a izjavu ministra Čobankovića da ne shvaća zašto seljaci prosvjeduju onda ne treba posebno niti komentirati. Gospodine ministre, seljaci su vani jer nemaju pametnijeg posla valjda, ili zato što su ludi od želje biti na cesti i smrzavati se umjesto biti u svojim toplim posteljama. Prosvjeduju kako bi bili što relaksiraniji, jer je to danas u modi, barem vladajućima, a kako dobro žive možda najbolje govori i natpis s jednog transparenta mijenjam traktor za mjesto čistačice na Markovu trgu. I s obzirom na sve što se u Hrvatskoj pod ovom vlašću dogodilo posljednjih godina, treba ozbiljno razmisliti o tome da se osnuje još jedan fond za poticanje oporavka hrvatskog gospodarstva. Isti bi trebao po sili zakona puniti HDZ, i to iz državnih sredstava koja su opljačkana vlastitome narodu. A s obzirom na razinu pljačke i količine crnog novca, ovaj fond bi vjerojatno bio neuporedivo bogatiji od ovog jamstvenog fonda o kojem danas raspravljamo. I na kraju, iako se niti ministar poljoprivrede ne želi pojaviti na sastanku sa seljacima, niti se premijerka ne želi odazvati na poziv Hrvatskog sabora, HDSSB smatra da se razgovarati i pregovarati mora. Mi zastupnici HDSSB-a poznato je ne podupiremo način rada ove Vlade, kao niti ignorantski odnos premijerke prema ovom najvišem predstavničkom i zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske, i imamo svoje mišljenje o tome, i ne slažemo se sa gotovo ničim što premijerka radi i govori, ali jedno je osoba a drugo je dužnost koju ta osoba obnaša. Stoga unatoč svemu, moram naglasiti, i iz poštovanja prema dužnosti koju obnaša HDSSB će se za razliku od nekih drugih oporbenih stranaka odazvati na poziv za sastanak sa oporbenim strankama i predsjedniku države i predsjednici Vlade, jasno ukoliko takav poziv dođe. Baš zato da se jasno licem u lice, a ne samo putem medija može reći što zamjeramo ovoj Vladi, i zašto smatramo da treba otići s vlasti što prije. Baš zbog gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Jer po našem mišljenju, dok je ova vlast na čelu države, unatoč svim jamstvenim fondovima, nema gospodarskog oporavka Republike Hrvatske. Uz sve nedostatke ovog prijedloga koji je pred nama, klub HDSSB-a će podržati ovaj prijedlog, jer bolje išta, nego ništa.

Slavoniju, ne sigurno više nego što i ja to želim, i svi ostali zastupnici koji dolaze iz Slavonije. Ispravljam vaš netočan navod kad kažete sve više je seljaka. Nije točno. Nije točno. Ja sam analizu napravio i sa ljudima koje znam, ne idem u one sredine gdje ne poznam ljude, to nisu seljaci pravi, to su oni s kojima se manipulira. I vaša stranka i jedan, ne znam vi jer gospodin Grubišić je bio na …/Ne razumije se./…, dakle koji potpiruje te ljude koji su dobili poticaje i vidjeli ste svih ovih godina koliko su dobivali, kapitalna ulaganja se./… ostalima djelatnostima. Dakle netočno je da seljaci izlaze. Samo su tamo vođe, manipulatori koji manipuliraju s ljudima i koji ljude uvjeravaju u nešto što nije točno. A pravi seljaci su kod kuće sa svojom obitelji, i kažu nikad nam nije bilo bolje u stočarstvu, mljekarstvu, nego što je to danas. Mato Kovačević u Pleternici, izvolite ga pitati, nazovite ga i pitajte je li govorim neistinu, ili govorim laž. To je čovjek koji izgovara tim rječnikom. I nemojte manipulirati ljude jer nije istina to o čemu govorite. Hvala Zastupnik Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Gospodine potpredsjedniče, ja ću za razliku od vas navesti članak o kojemu, je povreda Poslovnika, to je članak 209. Moje ime gospodin Burić nije spominjao apsolutno, prema tome mislim da imam pravo na ovakav. Je, bio sam na Ferovcu i bit ću opet gospodine Lucić, za razliku od vas. Jesam, bio sam na Ferovcu i bit ću uvijek sa seljacima koji prosvjeduju. Čekali su i vas gospodine Nek vas bude sramota gospodine Lucić. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Ovo nikakav, nije to povreda Poslovnika, zato što je spomenuto vaše ime. Ako je neki zastupnik spomenuo ime nekog drugog zastupnika, to bi značilo povredu Poslovnika. Ma nemojte. Gospodin zastupnik Dinko Burić, povreda Poslovnika. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kako je netko povredu Poslovnika po članku od 1. do 269. pa čak i prijelazne i završne odredbe. Neću komentirati ovo što ste rekli, najbolje ste sami sve rekli i o sebi i o politici HDZ-a. Uvrijedili ste one seljake, i one koji su kod kuće, a i oni koji su vani na cestama, krasno je što vi konstatirate da se nikad nije bolje živilo. To je uistinu nepotrebno komentirati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To opet nema veze sa povredom Poslovnika. Ministrica financija Martina Dalić. Izvolite ministrice. Pardon, još je imao, pardon prije

sa predstavnicima svih udruga iz Hrvatske i najveći broj udruga iz Hrvatske je došao na sastanak, oni predstavljaju najveći broj poljoprivrednih proizvođača iz Hrvatske i to je način na koji radi ministar poljoprivrede gospodin Čobanković. Znači nije istina, a kolega Lucić spominje Ferovac, nije rekao jednu stvar. Pa mi poznamo likove koji su organizirali tamo prosvjede, zna se kojoj stranci oni pripadaju, kakvim načinom poljoprivrede se bave, koliko zemlje imaju i sve ostalo o njima. Znači organizatori prosvjeda su poznati likovi koji pripadaju jednoj političkoj stranci u Požeško-slavonskoj Hvala lijepo. Pa ja bih se željela osvrnuti u najvećoj mjeri na onaj dio rasprave koji je govorio o uspješnosti programa i o uspješnosti različitih financijskih modela koji se stavljaju na raspolaganje poduzetnicima. Htjela bih istaknuti da ocjenu o uspješnosti financijskih programa ustvari najbolje mogu dati oni koji su sudjelovali u tim programima ili od njih imali koristi. Tijekom 2010. godine kao što je bilo opetovano istaknuto 2,5 milijarde kuna iskoristili su poduzetnici iz modela A po prosječnoj stopi od 4,95% u vrijeme, što isto ne treba zaboraviti, kada su kamatne stope u komercijalnim bankama prelazile i više od 10 ili čak više od 11%. Istina je također, rekao je netko danas u raspravi, tajming je u politici sve. Tajming je također i u ekonomiji bitan. osim iznosa koji se daje također je bitno i kada se daje. Ovih 2,5 milijarde kuna možemo iz modela A, da li je to uspješno, da li je neuspješno, o tome se zasigurno može voditi politička rasprava, ali iskorišteno je u trenutku kada je stanje kamatnih stopa u Hrvatskoj bilo na vrhuncu u zadnjih možda i 10-ak godina. Isto tako vrijedno je istaknuti da su i po modelu A+ održane 2 aukcije, da je potražnja na tim aukcijama bila značajna unatoč najavama da interesa neće biti, da nema onih kojima bi se ta sredstva mogla plasirati. Prve 2 aukcije pokazuju da to ipak nije tako, da interes postoji. Što znači da će i ta sredstva polučiti realne gospodarske efekte. I to uz kamatu koja je niža od onoga što je dosada Stoga, željela bih zaključiti puno je prigovora i rasprave također izrečeno o tome da li Vlada radi, da li Vlada ne radi. To je možda jedan logički nonsens jer ne znam onda o čemu ovdje raspravljamo jer ovo je prijedlog koji se Hrvatskom saboru na usvajanje upravo kako bi se osnažio i ojačao set financijskih programa dostupnih poduzetnicima za potporu gospodarskom oporavku. u cijeloj toj priči isto tako točno da dostupnost financijskih sredstava, visina kamatnih stopa nije jedini presudan element oporavka niti investicijske klime. Investicijska klima zahtjeva također i sigurnost u ulaganja, zahtjeva i sposobnost poduzetnika da sagledaju cjelokupnu sliku svojih projekata. Upravo zbog toga bitno je ono što se radi i bitan je proces pregovora i bitan je proces njihovog brzog i kvalitetnog završetka na način na koji to Vlada svakodnevno čini i ubrzava njihovu dinamiku. Upravo stoga jer taj će proces staviti Hrvatsku u sasvim drugu ekonomsku sferu, u sasvim drugi ekonomski položaj. Pa će onda i pitanje investicijske klime, pitanje sigurnosti ulaganja, pitanje perspektive ulaganja biti i bit će ih moguće razmatrati u sasvim jednom drugom kontekstu. Hvala vam lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Zvonimir Mršić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice ja bih prije svega uputio jedan apel kolegicama i kolegama ovdje u Saboru i pozvao sve nas da prestanu se baviti onime što je bilo. Kaj je bilo jučer ili prije godinu,

Povijest ne možemo ispraviti, povijest možemo samo opisivati i analizirati, iz nje eventualno učiti. Ali, mislim da trebamo govoriti o onome što će biti danas, kako da danas se preživi i kako da se sutra preživi ili kako da se sutra kvalitetnije živi. Kao što je kolega Maras rekao klub SDP-a će poduprijeti donošenje ovoga zakona. Ono što bi željeli, ako nam se može do kraja rasprave podastrijeti, jesu neke od analiza. Nažalost u pisanom tekstu kojeg smo dobili nema ove analize o kojoj je govorio kolega Šuker, a to je zašto dosadašnji model B nije bio dovoljno uspješan, odnosno zašto nije dao dovoljno očekivane rezultate. Dakle, to je jedna od analiza koje smo očekivali da ćemo dobiti u prijedlogu ovoga zakona. Ono što bi isto tako bilo dobro vidjeti, postoji nekoliko lokalnih garancijskih shema, da vidimo kako te lokalne garancijske sheme djeluju i koje učinke su lokalne garancijske sheme postigle, odnosno gdje su te lokalne sheme imale problema i zašto nisu rezultirale učinkom koji je bio za očekivati. Nadalje, ono što svakako mislimo da je vrlo važno ako želimo postići određeni cilj i kod investicija i kod nekih drugih stvari je pitanje nelikvidnosti. Mislim da svakako bi pod hitno trebali dobiti jednu analizu nelikvidnosti u Hrvatskoj pa čak ako bi bilo moguće i naći rješenje kako riješiti tu nelikvidnost. Bez rješavanja nelikvidnosti nema investicijskog ciklusa. Dakle, to je nešto što je preduvjet da bi uopće došlo do Ovaj zakon ima svoj apsolutni vremenski limit. On je na godinu dana. On je do 30. travnja sljedeće godine. E sada, ja se nadam da Vlada to zna, koliko danas imamo zahtjeva za izdavanje dozvola za građenje određenih investicija. Jer ako mi danas nemamo niti jedan zahtjev ili ako danas nemamo niti jednu građevinsku dozvolu onda je vrlo teško očekivati da će značajna sredstva biti povučena iz ovog garancijskog fonda, Jamstvenog fonda, jer naprosto postupak izdavanja dozvola za, projektiranja i izdavanja dozvola za građenje ima svoju neku vremensku dimenziju. Pa nakon toga kad odete u banku ima svoju vremensku dimenziju pa pitanje da li se može realizirati i uopće taj projekt zato što treba naprosto to osmisliti i izdefinirati i isprojektirati. Koliko znam nije baš nekakva navala na urede za izdavanje dozvola sa novim investicijama pa da se tamo čeka pa da čekaju ti investicijski projekti. Ono što smatram da u ovom obrazloženju najveći nedostatak, to je opća deklaracija o cilju predloženog modela. Dakle, kaže se da je cilj predloženog modela jačanje potencijala poduzetnika za pokretanje provedbu investicijski projekta osiguravanje izvora financiranja za održive investicijske projekte. To je malo i samo kontradikcija sama u sebi. Održivi investicijski projekti dobit će potporu banaka i banaka i bez ovog Jamstvenog fonda. Međutim, i predlaže možda do kraja ove rasprave, a sasvim sigurno u svim sljedećim prijedlozima s kojima Vlada bude izlazila pred zastupnike i pred javnost da se cilj konkretizira. Ovaj cilj mora imati konkretne brojke. Mi trebamo reći cilj Vlade je da kao rezultat djelovanja ovog zakona sačuvamo toliko i toliko radnih mjesta, jer očekujemo da će biti dovršene i te i te toliko započetih započetih investicija i da ćemo time sačuvati toliko radnih mjesta, možda u građevinskoj industriji, možda u nekoj drugoj industriji. I drugo, cilj nam je da djelovanjem ovog zakona bude otvoreno toliko i toliko radnih mjesta. Jer mi nećemo ništa imati od toga ukoliko ćemo jačati potencijale poduzetnika za pokretanje investicija. Naš cilj mora biti konkretan i moram se i mi koji dajemo neka obećanja, a i građani naviknuti da imamo konkretne ciljeve i da nas temeljem tog konkretnog cilja mogu i kontrolirati da li je neki zakon ili neka mjera imala efekta ili nije imala efekta. Kakva je situacija danas u Hrvatskoj govori primjerice podatak da je indeks fizičkog obujma proizvodnje danas 13% manji nego što je bi prije tri godine. Dakle, postavlja se ovdje jedno pitanje sljedeće, da li smo spremni jačati potencijal odnosno davati jamstva za svaku investiciju koja će biti održiva. Primjerice vrlo konkretno, da li smo spremni dati jamstvo iz ovog fonda poduzetniku koji će graditi skladište za uvezenu robu, jer time se postavlja pitanje što postižemo. Da li time postižemo snaženje nacionalnog gospodarstva i nacionalne ekonomije? Da li ćemo još za takve stvari davati i biti spremni davati jamstva koje apsolutno idu za tim primjerice da se smanjuje domaća proizvodnja ili da se supstituira domaća proizvodnja? Dakle, to su pitanja koja bi bilo dobro odgovoriti. Po meni, trebalo bi čak osnažiti ovaj Jamstveni fond za investicije koje idu otvaranju proizvodnih radnih mjesta i onda ovaj Jamstveni fond osnažiti sa još nekim drugim mjerama koje stvaraju puno veću prepreku poduzetnicima nego što je primjerice nedostatak kapitala ili jamstva da bi mogli dobiti kredit za realizaciju svoje investicije. Gospodo, jedan od ogromnih prepreka investicija je vodni doprinos. Vi kada gradite voluminoznu halu za proizvodnju, a proizvodnju i skladišta za tu proizvodnju jesu voluminozne dakle imaju veliki volumen, morate iskeširati ogromnu količinu sredstava za vodni doprinos koje vrlo često prelazi ukupni iznos kamate koji morate platiti za kredit koji ćete dići da bi realizirali tu investiciju. Pa hajmo onda ako je takva situacija, ako dajem jamstvo poduzetniku koji mora dići kredit da bi platio vodni doprinos reći, gledaj ako gradiš proizvodnu investiciju, otvaraš 10, 20, 30 radnih mjesta ili vezati uz otvoreno radno mjesto nećeš morati platiti vodni doprinos. Drugo je pitanje angažirane snage električne energije. Vi da biste otvorili određeni pogon ili realizirali određenu investiciju morate zakupiti snagu električne energije. Ona je tisuću 790 sa PDV-om odnosno negdje ispod tisuću 500 kn To je ogromno. Zamislite poduzetnika koji treba 200 ili 300 kilovata angažirane snage, jer za proizvodnju de facto toliko mu i treba. On mora dići kredit da bi mogao platiti nekoliko milijuna kuna za angažiranu snagu da bi mogao realizirati tu investiciju. Pa hajmo mu dati mjeru u kojem će mu država isporučiti tu angažiranu snagu, jer u konačnici HEP koliko znam jest u državnom vlasništvu. Ali mi s jedne strane njemu kažemo gledaj dat ćemo ti jamstveni fond ne znam posto odnosno do 50 milijuna kuna, a onda kada poslije to preračunate toliko mora platiti PDV-a, toliko mora platiti vodnog doprinosa, toliko mora platiti komunalni doprinos, toliko mora platiti Što smo mu onda napravili? Pa nekim poduzetnicima ni ne treba jamstveni fond ako mu onim što sami možemo utjecati pomognemo da realizira to. I na kraju, dakle mi u ovom trenutku imamo milijun 381 tisuću 676 radnih mjesta u Hrvatskoj odnosno nešto manje jer je podatak sa 12. mjesecom prošle godine. Mi imamo više od 300 tisuća nezaposlenih, imamo milijun 200 tisuća umirovljenika, imamo negdje oko 250 tisuća ljudi u javnom sektoru. Gospodo, mi moramo vidjeti kako doći do 2 milijuna radnih mjesta, a ne nadmetati se kada u kojem trenutku je bilo više ili manje nezaposlenih. Zato je važno da svaka mjera ima vrlo konkretni učinak u tome da kaže otvorit ćemo jedno ali onda garantirati i biti sigurni da ćemo otvoriti to baš to jedno radno mjesto. A treba nam na stotine tisuća radnih mjesta ukoliko želimo da nam javne financije i država postanu održivi. Hvala. Dva ispravaka jedna replika. Prvi gospodin zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa sa puno stvari o kojima je govorio gospodin Mršić se mogu složiti. Međutim, htio bih nešto reći jedna od ključnih odredbi i to je netočnost koju ste vi izrekli, ovog zakona i onog prošloga je da politika nema upliva u davanja jamstva. Dakle, ne dajmo mi jamstva, a vi ste to u svojoj raspravi nekoliko puta kolega rekli dajmo jamstvo, dajmo jamstvo. Dakle, poslovne banke apliciraju na aukciju koju provode HBOR-a, dakle željeli smo eliminirati bilo kakav pritisak. A ovo što govorite o otvaranju radnih mjesta, ušli ste u sferu potpora. To naprosto nije ovo. I na kraju, vodni doprinos je različit za različite gospodarske grane, prema tom i tu nisu pravila ista. Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Kaže kolega Mršić da poduzetnik treba podići nekoliko milijuna kredita kako bi platio 100, 200 ili 300 kilovata angažirane snage električne energije. To nije točno kolega. Jedan kilovat angažirane snage struje košta 1650 kuna, 100 kilovata košta 165000 kuna, 200 puta 2. Znači to nije ni blizu tih milijunskih iznosa o kojima vi govorite i o trošku koji poduzetnik ima za te namjene. Govorili ste i o vodnom doprinosu, da bi država trebala oslobodit poduzetnike vodnog doprinosa. Čudi me da niste spomenuli komunalni doprinos koji je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, pa i vašeg grada. Vi možete oslobodit kao primjerice moj grad u potpunosti poduzetnike koji izgrađuju proizvodne pogone, komunalnog doprinosa i na taj način

Evo nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ispričavam se gospodinu Lesaru. Oprostite kolega Huška, ima replika. Gospodin Lesar, replika. Prihvaćam ispriku, gospodine potpredsjedniče. Kolega Mršić, spomenuli ste kao problem plaćanje angažirane snage električne energije. To ste jako dobro pogodili. Citirat ću izjavu ministra koji je rekao da je jedan američki potencijalni investitor napustio Hrvatsku kad je shvatio da ako želi izgradit tvornicu mora izgradit i trafostanicu da bi mogao po propisima dobiti sve i priključak struje koja kasnije postaje vlasništvo HEP-a ako se ne varam. Sada nudimo državno jamstvo investitoru da gradi trafostanicu da bi dobio struju i nudimo mu kamate na taj kredit i u članku 9. Zakona se predviđa da se ono može iskazati i u nekoj stranoj valuti, dakle ovdje uvodimo deviznu klauzulu. Svi kažu da je ovako i onako hrvatsko financijsko tržište eurizirano pa mi nije jasno zašto se onda Vlada već nije odlučila, ako jest devizna klauzula legalizirana u ovom zakonu da to bude samo euro, a ne recimo švicarac ili neka druga valuta. što se tiče vodnog doprinosa, tu smo napravili veliku pomoć zapošljavanju u Hrvatskoj i razvoju gospodarstva kada smo iz obaveza plaćanja vodnog doprinosa izuzeli samo golf terene ako se sjećate. To je po meni, po mom sjećanju jedina investicija gdje se vodni doprinos ne plaća. Odgovor na repliku. ne samo da morate sagradit trafostanicu ako trebate primjerice megawat pa gradite trafostanicu megawat nego morate sagraditi trafostanicu od megawat. Primjerice ako vam treba 100 a nema mreže do vaše parcele na kojoj se to radi i tada morate sagraditi megawat i tada to nije 170 i 150 tisuća kuna kao što neki ovdje računaju, nego je tada to milijun i pol milijun i pol koji morate investirati i koji predajete HEP-u. Vi ste sagradili megawat angažirane snage koje HEP poslije toga preostali 900 nekom drugom ponovno po 1500 kuna po kilovatu, dakle o tome se radi. Ali žao mi je što se ispravcima ponovno ne ulazi u ono što sam ja apelirao, dakle ajmo pokušati predložiti nešto što će biti, a nemojte mene koji svakodnevno radim na tim poslovima da nije nešto što jeste. I spomenuo sam i komunalni doprinos, pročitajte si u fonogramu, a sada ću vam reći dakle da grad na čijem sam ja čelu u potpunosti oslobađa komunalnog doprinosa poduzetnike koji investiraju u proizvodna radna mjesta, čak štoviše daje određenu količinu angažirane struje koju smo skupo morali kupiti od HEP-a, skupo kupiti od HEP-a jer za nas kao lokalnu samoupravu ta struja košta po kilovatu 1790 kuna jer ne možemo vratiti si preporez. I samo kroz PDV koji smo platili za opremanje poduzetničkih zona platili samo u državni proračun više nego što smo iz državnog proračuna dobili kao poticaj za te iste zone. I gospodin zastupnik Davor Huška, izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Prvo ću reći nešto o samom Prijedlogu zakona o Jamstvenom fondu pa iskoristiti mjesto i vrijeme da nešto kažem i kolegi Mršiću vezano za ovu njegovu raspravu. Ovim prijedlogom ustrojava se Jamstveni fond u iznosu od milijardu kuna, kako smo čuli od gospođe ministrice, u svrhu poticanja novih i dovršavanja već započetih investicijskih projekata. Jamstva iz ovog fonda namijenjena su jačanju potencijala poduzetnika za pokretanje i provedbu investicijskih projekata sa ciljem da se ublaži učinak globalne krize na hrvatsko gospodarstvo. Ovom se mjerom pojačava sposobnost poduzetnika za osiguranje izvora financiranja za održive investicijske projekte. Mjerom upravlja Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja će javno pozvati banke na sudjelovanje u fondu podjelom jamstvenih kvota po poslovnim bankama. Na temelju jamstvene kvote pojedina će banka za održive investicijske projekte dobivati jamstva Republike Hrvatske. Jamstva se daju isključivo za investicijske projekte za koje postoji primjereno, ali nedostatno osiguranje. Država će u slučaju da banke stanu iza pojedinog investicijskog projekta isti projekt podržati jamstvom iz fonda u visini do 30% glavnice kredita koji su banke spremne dati, odnosno dao maksimalno 50 milijuna kuna po investicijskom projektu. Trajanje ove mjere predloženo je zaključno sa 30. travnja 2012. godine. Ovo je u biti mjera koja služi da pojača nedostatna garancijski potencijal poduzetnika, a znamo da poduzetnici često imaju dobre investicijske projekte, dobre dobre ideje, ali nemaju dostatne instrumente osiguranja, nemaju dostatnu vrijednost nekretnina koje nude za hipoteke za jamstvo, nemaju dovoljno vlastitog učešća i upravo u takvom slučaju ako radi naravno o dobro ocijenjenom projektu Jamstveni fond stat će iza poduzetnika. Ovo je u biti jedan način da se podijeli rizik između poslovne banke, između države i naravno poduzetnika koji je u ovom slučaju investitor. A u slučaju da dođe do poteškoća u otplati kredita prvo će se naplatiti potraživanja banke iz drugih instrumenata osiguranja, a na kraju iz Jamstvenog fonda države. Ovaj zakon u kompilaciji s nizom mjera koje već postoje u Programu gospodarskog oporavka osiguran je sredstvima u HBOR-u za cijeli niz kreditnih linija te sa mjerama i programima koje je objavilo Ministarstvo gospodarstva proteklih dana trebao bi olakšati poduzetnicima investiranje i provedbu poduzetničkih projekata. Tu je značajna i lokalna sredina, zbog čega? Zbog toga što ona može kroz organiziranu institucionalnu potporu, poduzetničke centre, poduzetničke inkubatore, tehnološke parkove i druge mjere kroz uređene gospodarske zone, dobru komunalnu infrastrukturu, olakšice kod izgradnje proizvodnih pogona. Na prvom mjestu mislim na već spominjani komunalni doprinos može pomoći poduzetnicima u realizaciji poduzetničkog projekta. Ovdje je bilo rasprave upravo o tim mogućnostima lokalne zajednice, pa i o nekim drugim troškovima koje poduzetnici imaju, pa ću reći nekoliko riječi. Prema mojim saznanjima sa terena u toj priči sam zadnjih petnaestak HEP gradi trafostanice po potrebi ako ima dovoljno zainteresiranih da otkupi i plati angažiranu snagu struje. To je situacija koja se događa u gradovima, u općinama, na području naše županije od kud dolazim i uglavnom se to na takav način događalo. Nadalje, mi smo u mogućnosti svi koristiti programe Ministarstva gospodarstva za uređenje komunalne infrastrukture u gospodarskim zonama, pa tako i za sufinanciranje eventualne izgradnje mreže električne struje, odnosno sufinanciranje izgradnje trafo postrojenja koja u prvom trenutku nemaju toliko korisnika da svi ne na jednom kako vi kažete jer se može dogovoriti i obročno plaćanje obveze za angažiranu snagu struje da zakupe potrebnu struju. Znači, mogu se koristiti sredstva i Ministarstva gospodarstva, može se plaćati u obrocima prema Hrvatskoj elektroprivredi. A ako ima dovoljno potencijalnih korisnika te angažirane snage struje koji su spremni platiti angažiranu snagu struje HEP gradi trafostanice o svom trošku. To je ono što koriste čelnici lokalnih jedinica koji rade, grade zone zajedno sa Ministarstvom gospodarstva i dobro je da to znaju i ostali. Jer to su mogućnosti koje nam nudi i državni proračun kroz programe Ministarstva gospodarstva i Hrvatska elektroprivreda na taj način pomaže razvoj gospodarstva u gradovima i općinama, kvalitetno uređenje komunalne infrastrukture, a naravno na prvom mjestu je električna energija u gospodarskim zonama. Evo toliko vezano za ovu raspravu koja se vodila o mogućnostima oprosta i smanjenja, znači nekakvih troškova, a mislim da tu jedinica lokalne samouprave ima jako veliku ulogu upravo kroz način na koji vi radite i drago mi je da je tako i u gradu kojem ste i vi čelnik. Slično je, odnosno isto i u mom gradu i u mnogim drugima gdje se mi odričemo komunalnog doprinosa kao prihoda jedinica lokalne samouprave, poklanjamo taj iznos poduzetnicima sve sa ciljem da se grade proizvodnji pogodni na prvom mjestu jer oni imaju sto posto oslobađanje komunalnog doprinosa bar u slučaju mog rada. I naravno da se što veći broj naših sugrađana zaposli. Vjerujem da će upravo do takvih aktivnosti dovesti i ovaj Zakon o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku i zbog toga ga podržavam. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Huška, kazali ste da lokalne jedinice pridonose investicijskim projektima i to je dobro i za svaku pohvalu svakoj onoj lokalnoj samoupravi i lokalnoj jedinici koja to čini. Ali ima ih i onih koji to ne čine. Međutim, investicijski ciklus, investicijski potaknuti, mogu potaknuti samo gospodarsku aktivnost ništa drugo, a oni ne ovise samo o lokalnoj jedinici. Na ovu problematiku svatko gleda iz svog kuta. HEP gleda iz svog kuta, Hrvatske vode iz svog kuta, lokalne jedinice iz svog kuta, investitor iz svog kuta, komunalna poduzeća iz svog kuta. jednog cjelovitog, jedinstvenog pristupa efekat neće biti onaj koji je očekivan. Uzalud ako pojedinci samo sudjeluju u tome. Ako hoćemo potaknuti doista u velikoj mjeri investicijski ciklus, onda nema ništa država od toga da HEP traži korištenu snagu po 1600 kn po kilovatu a da nitko ne pokreće investiciju. Za jedno određeno razdoblje, ali trebalo bi na cijeloj nacionalnoj razini donijeti odluku, da se svi oslobode za recimo u sljedeće dvije godine i HEP i vode i komunalne naknade svi da oslobode one koji će investirati. To jedino može potaknuti. To će se desetorostruko vratiti kroz zaposlene i gospodarsku aktivnost. Ali danas Hrvatsku priječi investicijama što je lokacijska i građevinska dozvola najskuplja u Europi, ponekad skuplja od investicijskog projekta. Izgradnja cijele investicije je jeftinija nego građevinska dozvola i zbog toga nema ni izgradnji, a nema onda ni od toga efekta. Primjerice, što ima od toga da HEP izradi trafostanicu na tuđem zemljištu, ovaj mora platiti izgradnju, umjesto da samo plati priključak. A onda je HEP vlasnik te trafostanice na tuđem zemljištu, a onda investitor ima situaciju gdje je dobio građevinsku dozvolu, ali vodovod je prije 30 godina dao vodovod položiti na njegovo zemljište i neće ga sada izmjestiti i to .../Govornik se ne razumije./... jer kaže investitoru plati, pa ćemo onda izmjestiti. Ne možemo tako poticati investicije u Hrvatskoj. Zahvaljujem. Rekli ste puno toga. S jednim dijelom se mogu složiti, a to je da mora postojati splet mjera od najviše do najniže razine. Mi na terenu od grada do grada, od općine do općine idemo sa određenim mjerama na uštrb svojih proračunskih prihoda odričemo se komunalnog doprinosa, odričemo se dijela komunalne naknade, poklanjamo doslovce u bescjenje zemljište u gospodarskim zonama samo kako bi se potakle investicijske aktivnosti. Te mjere nisu jedinstvene. Ja ne znam da li imaju dva grada, dvije općine u Hrvatskoj koje imaju iste mjere. To je dosta neujednačeno, ali to su lokalni načini da privučemo poduzetnike u pojedine gradove, pojedine općine. Naravno da sa razine države dobivamo određene smjernice i mogućnosti pomoći poduzetnicima kroz Ministarstvo gospodarstva za koje moram reći da je usavršilo svoje programe koje plasira prema poduzetnicima, prema jedinicama lokalne samouprave. Evo primjer vam je samo ova godina. Već krajem veljače, početkom ožujka sve mjere su bile objavljene, svi natječaji su na terenu. Znači, već u narednih mjesec dana do 31.3. je rok za kandidiranje određenih projekata. Mi možemo pripremiti kandidaturu projekata i mi, gradovi, općine i poduzetnici i na vrijeme ući u Ministarstvo gospodarstva. Prije 7,8, 10 godina mjere su se objavljivanje u lipnju i nije bilo teorije u toj kalendarskoj godini novce potrošiti. Dok se sredstva odobre, dok se raspiše natječaj, dok se investicija u zoni započne ugovor potpiše sa izvođačem jednostavno nije bilo moguće sredstva potrošiti. Znači, ide na bolje. Ministarstvo gospodarstva na vrijeme spušta mjere na teren, jedinice lokalne samouprave imaju sve veću lepezu poticaja prema poduzetnicima kroz projekte koje oni mogu potaknuti na svojim područjima. Ali tu treba još jedna sinergija sa svima ostalima, sa Hrvatskim vodama vezano za vodni doprinos, sa Hrvatskom elektroprivredom vezano za cijenu angažirane snage električne energije, a čujemo i ove različite modele financiranja izgradnje trafostanica, da sve to složimo pod jednu kapu i onda imamo svi jednake uvjete, i kolega u Koprivnici, i u Zagrebu, i u Varaždinu, i u Pakracu. Zahvaljujem.

da na što djelotvorniji način pomogne svakom investitoru, pogotovo onome koji započima sa svojom aktivnošću, jer bez potpore lokalne samouprave sigurno ne može ostvariti one svoje gospodarske ciljeve kako si je to u biti i zacrtao. Stoga ova potpora gradova, pogotovo gradova, evo isključivo govorimo o gradovima koji su u Požeško-slavonskoj županiji, dakle i grada Pakraca, i grada Pleternice, i mi doista činimo upravo ovo o čemu smo govorili da kao jedinice lokalne samouprave, ma ne radimo mi to zato što bi mi to baš zato htjeli, što je to nama isplativo, jer drugi gradovi i veći gradovi isključivo i naplaćuju i doprinos i komunalnu naknadu, ali mi smo i prisiljeni, ali samim tim i privlačimo sve poduzetnike da upravo dođu u takve male sredine, jer nama je cilj da na svome području zaposlimo sve one ljude koji su nezaposleni. Upravo i ovaj novi Zakon o jamstvenom fondu za poticaj i razvoja gospodarstva će dati dodatno vjetar u leđa svima onima koji pokažu gospodarsku aktivnost, a pogotovo oni koji imaju kvalitetne projekte. Prema tome apsolutno se slažem da su jedinice lokalne samouprave ključne da upravo pored ovih projekata koje nudi Vlada podrže i kroz svoje programe, jer onda to nije samo Zakon o jamstvenom fondu, nego je to ujedno i potpora lokalne samouprave koja dodatno potiče toga gospodarstvenika da opstane, odnosno da uspije u svojoj namjeri. Zato čestitam svima onima, a pogotovo onim malim jedinicama lokalne samouprave kao što sam rekao kojima je to i potreba i obaveza da se prilagode svakom novom investitoru, a siguran sam onda da će biti novog zapošljavanja i svega onoga što je potrebno. Hvala lijepo. **Šeks, dolazite iz jednog grada koji punom snagom radi i na razvoju gospodarskih zona, i poticanja gospodarstva i što više stanovnika gospodarskih subjekata u našim zonama. Na žalost mi u Hrvatskoj nismo svi u jednakoj situaciji, na slabije razvijenim područjima, na ratom stradalim područjima očigledno da moramo uložiti daleko više snage da bi dobili investitore da dođu u Pleternicu, u Pakrac, u Benkovac, nije to jednaka situacija kao sa Koprivnicom, Varaždinom, Čakovcem, je investitore daleko lakše privoliti, i gdje jedinice lokalne samouprave uzimaju znatne komunalne naknade, znatne komunalne doprinose, ostvaruju velike prihode u svoj proračun, zbog toga imamo prioritet u korištenju mjera državnog proračuna, Ministarstva gospodarstva, Ministarstva regionalnog razvoja da se što prije ujednači i vaša Pleternica, i moj Pakrac sa ostalim razvijenijim gradovima u Hrvatskoj. Nisam rekao još jednu stvar koju država radi prema poduzetnicima, odnosno prema nama gradovima. Milijuni kvadratnih metara, deseci kvadratnih kilometara poklonjeni su gradovima za razvoj gospodarskih zona i to je jedan poseban oblik poticaja države gdje besplatno dobivamo zemljište za uređenje gospodarskih zona, za razvoj poduzetništva, i vjerujem da je to upravo jedan od načina da se kažem i mi nerazvijeniji, ratom stradali gradovi i općine na području posebne državne skrbi što prije izjednačimo u svom razvoju sa svim ostalima. Da nemam gospodarsku zonu danas u Pakracu ja ne znam gdje bi, u kojim pogonima radilo 400 ljudi koji su danas zaposleni u gospodarskoj zoni, i stotinjak ljudi koji radi u poduzetničkom inkubatoru u Pakracu, i to su pokazatelji da ove mjere Ministarstva gospodarstva daju dobre rezultate. Gospodin zastupnik Željko Turk. Izvolite. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, državni tajniče. Evo veseli mi, poštovane kolegice i kolege veseli me da ovaj Prijedlog Zakona o jamstvenom fondu ovdje za za saborskim govornicama dobiva pozitivne kritike i nesumnjivo je da je jedna od mjera gospodarskog oporavka. Ali bila je vrlo interesantna i rasprava ovdje danas zastupnika po toj temi, pa mi dozvolite prije nego što kažem o zakonu još dvije, tri opservacije, vezano na to što sve utječe na poticanje pozitivne gospodarske klime u prostoru i u vremenu u kome se nalazimo. Danas nitko nije spomenuo činjenice i neovisno o recesiji da u pojedinim gradovima i općinama temeljem prodaje poduzeća, a u kojoj Hrvatska nakon rata nesumnjivo ušla, i u novom kapitalu dobar dio poduzeća je prodan strancima, jer su dali novce i osigurali se kroz određene ugovore da kroz nekoliko godina neće otpuštati radnike, a nakon toga zbog međunarodne podjele rade i tržišne utakmice zatvori pogon u Zaprešiću za keramiku, jer je Španjolska država u kojoj je vlasništvo, i odu svi kalupi u Španjolsku, ostalo je tržište, nema proizvodnje. Ili kod prijatelja u Koprivnici, u proizvodnji kvasca, ili u još puno sredina drugdje u Hrvatskoj, zbog novih uvjeta tržnog poslovanja, ode proizvodnja, ostaje tržište. To nije spomenuo nije, a to je relevantna činjenica, koja govori o tome u prilog da ovakove činjenice koje sam sad iznio bitno doprinose, pa usuđujem se reći i smanjenju radinih mjesta jer to je jednostavno tako. Nadalje, ono što posebno želim reći da u okviru svega onoga što čini zajedništvo u programima vrlo često smo kao država prepoznati kao loša za ulaganja, pa za to postoji puno razloga i nekoliko puta sam bio u situaciji da u mom gradu dođe investitor sa novcima, dakle ima novce i onda je kriv grad, kriva je općina, kriva je državna uprava za neizdavanje građevinske dozvole, ali gle čuda svi sjednemo nakon 7 dana za stol, i tada vidimo da je projektant nesvjesno ili svjesno, i molim da me gospođa Dropulić čuje kao bivša ministrica koja je puno napravila u okviru prostornih planova i uvjeta za, kao i preduvjeta za investiranje, projektant lijepo negdje na granici mogućega napravi projekat koji potencijalno odgovara investitoru, ali nije u skladu sa zakonom, on nije kriv tog momenta i molim da ne bi ispalo da s ove govornice projektantski struku ali vrijedi spomenuti kao problem koji se događa u datom momentu, investitor se osjeća povrijeđeno i pogođeno i ode iz prostora u koji je htio i želio investirati, jer je bio izigran prema prvobitnim naznakama vezanim za investiciju, a govorimo o danima, tjednima i mjesecima pripremama da bi do te i takove investicije došlo. Nadalje, kada govorimo o financijskim iznosima kako i na koji način pa vezano i uz ovaj Jamstveni fond i tko sve sudjeluje u pokušaju da se investitorima pomogne nije spomenuto, a vrijedi reći da je velik dio županija i gradova a danas govorimo jasno o fondu, sudjelovao ili sudjeluje sa svojim sredstvima prije svega u subvencioniranju kamata. Pa to tako radi i Zagrebačka županija i dio gradova u Zagrebačkoj županiji pa i grad Zaprešić. Pa i na taj način pripomaže da bi se u datom mometnu omogućilo samome investitoru za što je bolje moguće i kvalitetniju investiciju. Ali, po meni vrijedi spomenuti još nešto koje je jedan veliki problem, a to je posebno kad je riječ o investitorima koji nisu konglomerati, koji nisu ogromni sustavi, da postoji određeno neznanje i u dobrim željama i namjerama u pojedinim investicijama kojih definitivno nakon određenog vremena sputavaju da tu investiciju provedu do kraja jer jednostavno nisu spremni ili dovoljno educirani da bi takav projekat koji je dobar i kvalitetan uspjeli dovesti u fazu pa i početka same realizacije same investicije. Točna je i činjenica kada govorimo o pristojbama od komunalnog doprinosa, od vodnog doprinosa, od naknade priključaka za struju, priključaka za kanalizaciju i za vodu, da su to iznosi koji nisu zanemarivi i oni su propisani zakonom, ali vrijedi konstatacija i točno je da HEP mora napraviti trafostanice, ali je činjenica da ti i takovi veliki potrošači struje svakomjesečno daju i plaćaju velike iznose za tu struju koji moraju prethodno, dakle kroz same trafostanice sami sudjelovati u financiranju izgradnje. Ovo govorim u kontekstu nekih drugih mjera koje mogu pomoći, posebice kad je riječ i o većim i velikim investicijama da se na određeni način to i drugačije regulira kako ne bismo poticajnog investitora rekao bih globili na nekoliko mjesta, a kada je riječ o istoj investiciji. Vrijedi spomenuti i reći na korektne odnose u Hrvatskoj elektroprivredi i mogućnost dogovora i o otplatama u ratama da ne bih ovog momenta sasuo drvlje i kamenje po Hrvatskoj elektroprivredi, ali dakle vrijedi konstatirati da kad se ta ukupna davanja zbroje da ta sredstva generalno nisu mala. I da možda na početak, kao temeljni preduvjet svake investicije, je prostorno planiranje. I to je Hrvatska država napravila izuzetno veliki iskorak kada je riječ o tome koje vrste planova moramo donijeti i nakon toga nas u lokalnim samoupravama zapravo natjerala da se prema tome ponašamo, i to je dobro. Ali gle čuda, u dobroj namjeri kada pojedini prostor želimo iz poljoprivrednog staviti u građevinsko zemljište sukladno svim planovima i to napravimo, dovedemo se u situaciju da na prostoru gdje to zemljište postoji ljudi mijenjaju stav i počinju velikim dijelom ucjenjivati sa prodajom zemljišta. I opet ne govorim integralno, govorim iz prakse koja se događa u životu, ljudi kupili zemlju, mi prebacili prebacili nakon toga u građevinsku zonu, platili pristojbe. Međutim, da bih napravio komunalnu infrastrukturu kao preduvjet tog razvoja više ne mogu pronaći novce da bi to napravili i doveo sam se u problem. i vraćamo se ponovno na Zakon o Jamstvenom fondu kojem dajem podršku, koji je dobar instrument kako Vlada, a prije svega i bankama nakon toga za provedbu ovih mjera, ali definitivno stoji činjenica, a to se i vidi iz dijela rasprave, da ulaganje, prije svega u nove proizvodne i ine pogone, ovisi o spletu različitih mjera koje samo zajedničkom sinergijom dovode do rezultata koji uvode novu investiciju u realnost, a isto tako u konačnici dovode do i prosperiteta i otvaranja novih radnih mjesta. Podržat ću prijedlog ovog Zakona o Jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku. Hvala. Hvala. Dvije replike. Prvi, gospodin zastupnik Goran Marić. Prva. **Marić, Goran Kolega Turk nije logično da investitor participira izgradnju trafostanice. Dao je zemljište i da plaća izgradnju trafostanice koje će biti vlasnik HEP na njegovom zemljištu. Nije logično, niti je ekonomski opravdano. I to negativno utječe na investicije. Kao što nije ni logično da pravomoćne građevinske dozvole gdje su date sve suglasnosti da investitor ne može početi sa gradnjom. A ima i takvih slučajeva. Neka odgovora onaj tko eventualno je pogriješio u proceduri, a ne da snosi odgovornost investitor koji je dignuo i kredit, plaća ogromne kamate i ne može po 2, 3 godine graditi zato što je netko dao suglasnost, a kasnije se ispostavilo da ne može dobiti priključak na struju ili na vodu ili na nešto drugo. Isto tako nije logično da se u ovakvim vremenima plaća snaga za kilovate električne energije. To negativno utječe na poticanje gospodarske aktivnosti i investicije. Ne može se snaga plaćati, zato su nam hoteli svi zatvoreni zimi. Umjesto da plaćaju samo utrošak električne energije moraju zimi plaćati i snagu i utrošak i naravno da su svi zatvoreni. Nemamo 2 hotela koja rade zimi. Tako nećemo ni poticati gospodarsku aktivnost, tako nećemo ni poticati turističku djelatnost. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku. **Turk, Željko (HDZ)** Hvala. Uvaženi kolega pa zapravo ja sam u svom govoru i naznačio nekoliko vrsta koji su vezani uz nove investitore od kojih je upravo kako je dakle pitanje različitih vrsta energija, a onda nakon toga jasno je i sva, kažemo to mi običnim rječnikom papirologija nešto što se često susrećemo. I vrlo često meni kao i mojim kolegama gradonačelnicima kucaju na vrata ljudi iz investicija i investitori koji se na ovaj način kao što ste vi rekli i žale. Ali, koristim ovu priliku da kažem još nešto, u duhu 2011. godine se za ovih 2 mjeseca 2011. godine u svom uredu primio sam pa skoro više ljudi sa idejama nego što je to bilo čitave 2010. godine. Što ipak na neki način govori o tome da vrijeme ponovno novih ideja i promišljanja za investicije u ovoj 2011. godini su bitno, bitno drugačije. Usuđujem se reći afirmativnije i povoljnije nego što je to bilo u protekloj 2009. i 2010. godini. Gospođa zastupnica Dubravka Šuica. i gradskih kao što je Vodovod. Pa npr. nije samo slučaj sa trafostanicama, slučaj je konkretno i sa Vodovodom. Kad morate napraviti jedan cijeli komad vodovoda i onda ga predati u osnovna sredstva gradskog poduzeća. Znači, to isto rade i gradske tvrtke kao što rade i državne. I mislim da to nije u redu. Grad u ovom slučaju treba biti servis građana. Znači, lokalna uprava i samouprava je servis i kao takav treba služiti i investitorima i građanima. I zato pozdravljam sve one gradove i općine koje su se odlučile na smanjenje komunalnog doprinosa ili čak ukidanje za neke investicije u određenim postotcima. Jer na jednoj strani se smanjuje komunalni doprinos i direktni prihodi u gradski proračun, a na drugoj strani se povećava zaposlenost i raste porez na dohodak. Znači, dolazi do jednog balansa. Kada se radi o ovim građevinskim dozvolama o kojima ste govorili, istina je imam puno iskustva s time da projektanti doslovno zloupotrebljavaju svoju poziciju, ne poštuju odredbe GUP-a ili prostornog plana i onda se događa da ne mogu dobiti dozvolu u onom zakonskom roku od 30 ili 45 dana i onda kažu da se ne izadaju dozvole u zakonskom roku. Ne izdaju se dozvole zato što oni krše odredbe GUP-a i ne žele pogoduju direktno svojim investitorima. Naravno, ako se to može zvati pogodovanje, ali u svakom slučaju mislim da je tu razlog zašto se dozvole ne izdaju u tom zakonskom roku, a budu u međuvremenu obaviješteni da moraju ispraviti projekt. Molim zastupnice i zastupnike da uđu u dvoranu. Odgovor na repliku. Hvala gospodine predsjedavajući. Pa kolegica Šuica je dobro obrazložila problem koji ja sada i nadodajem. Ne treba i ne mora se bježati od činjenice dakle i uz probleme vezane uz projektiranje da postoje problemi i kod nas i u lokalnoj i javnoj upravi. I vrlo često fleksibilnosti sredine u kojoj se situacija nalazi i govori dolazi do nekih određenih rješenja. Konkretno kod mene u Zaprešiću pred godinu i pol dana tisuću 200 je bilo tisuću 200 je bilo zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola. U tom momentu upravo sinergijom svih općina, gradova i dodatnim sredstvima za rad ljudi prekovremeno, isto tako i sa novim kadrovima smo taj problem pomaknuli sa mrtve točke i donijeli ga u situaciju da smo veliki dio takovih građevinskih dozvola ipak na kraju donijeli. Ali je točno i jasno i činjenica je to da nisu sve jedince lokalne samouprave u istoj poziciji i ne mogu niti na adekvatan način odgovoriti u datom momentu zahtjevu investitora po svoj njegovoj ukupnoj investiciji jer upravo je to i sinergija i vode i plina i DTK kanalizacije i novi zakonskih okvira vezano za tu problematiku. I upravo je odgovoran i kvalitetan ... pa bio negativni je bolji od odgovora koji je načelno pozitivan, a nakon godinu dana se dođe do saznanja da zapravo investirati nije moguće. **Šeks, Vladimir

Dok se ne skupi kvorum nastavljamo sa raspravom. Gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Molim zastupnice i zastupnike da ostanu u dvorani koji su ovdje da drugi pristignu. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo meni je drago da je oporba rekla da je ovo dobar zakon, da će pomoći gospodarstvu, da je provediv i zaista smatram ja da je zakon usmjeren u cilju učinkovitijeg i djelotvornijeg postupanja i bržeg aktiviranja investicijskih projekta. Ono što je već rečeno da se prijedlog ustrojava Jamstveni fond u iznosu od milijardu kuna u svrhu poticaja novih i dovršavanju već započetih investicijskih projekta, jamstva iz ovog fonda dakle namjena su jačanju potencijala poduzetnika za pokretanje i provedbu investicijskih projekta i tim ublažavanja učinka krize na hrvatsko gospodarstvo. Dakle, cilj je poticanje investicijskog ciklusa i oživljavanje gospodarstva.

provoditi nadzor namjenskog korištenja kredita za koje je dano jamstvo, te provoditi nadzor odnosno provoditi postupak povrata sredstava s osnova naplaćenih jamstava. Banke u čiju se korist jamstva dana, pažnjom dobrog stručnjaka provode osiguranja danih jamstava, a u svrhu učinkovitijeg postupanja HBOR može ovlastiti banke u čiju su korist jamstva dana da pažnjom dobrog stručnjaka provode i ostale poslove vezano uz ovaj zakon. Ono što bih htjela reći da se ovdje vidi jedna suradnja banaka s državom, da je rizik podijeljen, davanje jamstva poduzetnicima između banke i države i da će uglavnom odgovarati na neki način rizik podnosi banka, jer ona analizira projekt, ona financira, a u najgorem slučaju provodi i ovršni postupak. Dakle, podnosi ipak najvećim dijelom rizik. Činjenica je dakle da je trajanje ove mjere se predlaže zaključno sa 30. travnja 2012. godine, su jamstva isključivo za investicijske projekte za koje postoji primjereno osiguranje. Ono što bih htjela reći a danas je tu rečeno da bi trebalo na neki način i lokalno ja smatram da će HBOR koji vodi u dodjelu na neki način jamstava da će on voditi ja davanju tih jamstava što je zaista i važno. I zato je baš dobro što ovaj projekat ide preko HBOR-a. Činjenica je da će ovo poboljšati ja bih rekla mogućnost poduzetnika da osiguraju taj projekat, jer često postoje dobri projekti, ali poduzetnici nisu imali onu dovoljnu kreditnu sposobnost i upravo preko mjera ovog Zakona o Jamstvenom fondu mislim da će to uspjeti i da će lakše ostvariti taj kredit. A samim tim kreditom da će se krenuti poticati to svoje poduzetništvo, a vjerujem da će onda zapošljavati nove radnike. Ono što je važno mislim za saborske zastupnike, da mi potičemo poduzetnike da ove mogućnosti iskoriste, pogotovo zato što je ovaj zakon zaista dobar. Tri saborska odbora nisu imala primjedbe. Zaista predlažem da se on prihvati i vjerujem da će one učinke, one ciljeve koje je Vlada ovim zakonom postavila da će i ostvariti. Hvala lijepa.

se./… Odakle vi govorite, iz sabornice ili pored sabornice ili gdje? To vi predlažete? Odakle vi govorite?

Danas ću govoriti o obnovljivim izvorima energije i Jamstvenom fondu koji je inače poticaj upravo ovome dijelu. Većina zemalja želi se osamostaliti u opskrbi energijom, žele postati što manjim ovisnikom o uvozu energije. Zbog toga su zemlje Europske unije zemlje ekološki osviještene Europe donijele niz mjera i smjernica prema kojima se želi smanjiti uvoz energije i zaštiti okoliš. Prema njima se planira do 2020. godine povećati uporabu obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije na 20%, smanjiti emisije štetnih plinova za 20%, povećati učinkovitost korištenja energije za 20% i 10% goriva u cestovnom prometu zamijeniti alternativnim gorivima tj. biogorivom. Temeljem novodonesene Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske omogućena je veća upotreba obnovljivih izvora energije, poglavito energije vjetra, sunčeve energije i biomase, odnosno bioplina. Ukoliko nešto hitno ne poduzmemo nećemo moći ostvariti cilj od 13,6% električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije do 2020. godine. Prema Uredbi Vlade Republike Hrvatske o minimalnom udjelu električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija čija se proizvodnja potiče, imamo "Narodne novine" iz 2010. godine, i ostvariti zadanih 5,8%. Sada imamo oko 1%, a cilj je od 13,6% električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije biti će teško ostvariti. U protivnom morati ćemo plaćati penale za emisije stakleničkih plinova jer nismo ostvarili zadane ciljeve. Ovo su podaci koji nisu ohrabrujući, ali odgovorna Vlada na čelu sa predsjednicom Jadrankom Kosor je svjesna kako nemamo novaca za bacanje i plaćanje skupih penala za emisiju stakleničkih plinova pa smo zbog toga pristupili traženju uzroka zbog kojih je unatoč pozitivnoj zakonskoj regulativi stanje s udjelom električne energije proizvedene iz obnovljivih izvora takvo. Budući da ova Vlada neprestano posredstvom svojih ministarstava, a u ovom slučaju preko Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva vodi razgovore sa poduzetnicima i želi im pomoći otkloniti prepreke za ulaganje u ovaj sektor smatramo kako bi bilo dobro dati jamstva putem Jamstvenog fonda i omogućiti lakšu dostupnost kapitala za ulaganje u ovaj sektor jer je to jedna od najbitnijih prepreka ulaganja. Veliki potencijal obnovljivih izvora energije posjedujemo, a ovisni smo o uvozu sve skupljih i skupljih energenata. O važnosti ovoga sektora evo nekoliko riječi. Trenutačno u Europskoj uniji u području zaštite okoliša, održivog razvoja i novih tehnologija obnovljivih izvora energije u obrtu, malom i srednjem poduzetništvu radi više radnika nego u automobilskoj industriji. To je pokazatelj kojim putem ide razvijena Europa te pokazatelj u kom pravcu treba restrukturirati i hrvatsko gospodarstvo. Bilo bi mudro i razumno iskoristiti naša brodogradilišta i usmjeriti ih u područje proizvodnje opreme za obnovljive izvore energije, npr. dijelovi vjetroelektrana i solarnih kolektora. Ovime se izravno otvaraju nova radna mjesta u malim i srednjim tvrtkama. Procjena je da bi se do 2020. godine moglo otvoriti oko 50 tisuća novih radnih mjesta u području obnovljivih izvora energije. Ovim bi se smanjio uvoz energije u Republiku Hrvatsku i ispunila obveza prema Kyoto protokolu u vezi smanjenja emisija stakleničkih plinova. uniji u kojoj dominira Njemačka instalirano je 2009. godine 5600 megawata …/Ne razumije se./… sustava za proizvodnju električne energije i to uglavnom na krovovima građevina. Iza Njemačke instaliranih novih 3800 megawata u 2009. godini dolazi Italija sa 730, Češka sa 411, Belgija sa 292, Francuska sa 185 Republika Hrvatska iako ima bolje uvjete tj. više sunčanih dana od Njemačke, Češke, Belgije, Francuske, nema još niti jedan megawat …/Ne razumije se./… naponskih sustava. U ovom trenutku je u Njemačkoj izrađeno 6500 bioplinskih 6500 bioplinskih postrojenja. Imamo samo jedno koje isporučuje električnu energiju u mrežu ovdje u Hrvatskoj. Ako govorimo o pokretanju domaćeg gospodarstva i zapošljavanju ljudi onda trebamo imati na umu da izgradnja jednog bioplinskog postrojenja koje isporučuje u mrežu 1 megawat električne energije omogućuje našim projektantima i jedinicama lokalne samouprave, građevinskim poduzećima, proizvođačima opreme, cijevi, ventili i slično, prihod u iznosu od 20 milijuna kuna u ovom trenutku kada je građevinski sektor na koljenima. Onda ne trebamo biti previše pametni i tražiti od velikih stručnjaka recept kako pokrenuti gospodarstvo. Prepišimo i njemački model jer od njih u gospodarstvu imamo šta naučiti jer njemačko gospodarstvo je već izašlo iz recesije. Mi smo čak u boljoj poziciji jer Nijemci za investicije u bioplinska postrojenja i plastenike nemaju mogućnost sufinanciranja koju mi u ovom trenutku imamo kroz predpristupni predpristupni program IPARD, a koji trebamo maksimalno iskoristiti. Međutim, tu nije priči kraj, nego tek početak jer potencijali Slavonije poglavito u Vukovarsko-srijemskoj županiji iz koje dolazim su takvi da u svakome selu imamo potencijala za izgradnju jednog takvog postrojenja. I kada je ono izgrađeno riješili bismo problem poljoprivrednih proizvođača koji bi imali siguran otkup 12 godina za proizvedenu silažu i cijene koje imaju poljoprivrednici u Njemačkoj, te mogućnost da dvije žetve godišnje kukuruz i ječam, a što znači da bi oni napokon znali za koga i po kojoj cijeni nešto proizvode i koliko će novaca za to dobiti. Nema više prosvjeda i nezadovoljnih seljaka. U ovih 12 godina to je povlaštena cijena po kojoj se otkupljuje električna energija. do 40% supstrata za jedno takvo postrojenje može biti gnojnica sa farmi krava, svibnja ili kokoši i na taj način adekvatno zbrinjavamo istu. To će nam uskoro biti obveza zbog nitratnih direktiva. direktiva. Nus proizvod jednog takvog postrojenja 1 i pol megavata toplinske energije koju možemo iskoristiti za zagrijavanje plastenika. 1 hektar plastenika koji bi zaposlio 10 obitelji iz toga sela jer bi u tim plastenicima proizvodili povrće koje ionako uvozimo. Osim toga, tu su mogućnosti za izgradnju sušara za voće i poljoprivredne kulture, te korištenje iste te termičke energije tokom cijele godine na najbolji mogući način. Drugim riječima rečeno, jedno takvo postrojenje je motor razvoja jednog sela. Nus proizvod je također velika količina ekološkog gnojiva koje u potpunosti zamjenjuje umjetno gnojivo, a u ovom slučaju bi ga naši poljoprivrednici trebali dobiti besplatno. I naše oranice bi napokon trebale krenuti ka ekološkoj proizvodnji u kojoj također zaostajemo za Europom. Uništavamo tlo i vode skupim umjetnim gnojivima. Mislim da imamo više nego dovoljno argumenata za pokretanje ovakvih projekata koji bi u konačnici donijeli pokretanje gospodarstva, zapošljavanja, zadovoljnih seljaka, očuvanje okoliša i opstanak slavonskih sela. koristi li se mudro i razumno svojim prirodnim resursima najučinkovit je s novim energetskim tehnologijama koje će obilježiti ovo 21. stoljeće u skladu sa održivim razvojem i dugoročnim ciljevima zaštite okoliša kao što su sunce, čisto more, zrak, voda što su bogom dani kao raj na zemlji u Republici Hrvatskoj, a u cilju očuvanja raznolikoga prirodnog bogatstva i ljepote svoje zemlje. Bila bi doista znanstvena izolacija i profesionalna sljepoća odgovornih ljudi u našoj zemlji koji se bave problemima energije i zaštite okoliša. Ne zaboravimo da nam naša djeca nikada neće oprostiti ako onečistimo, uništimo ili daj bože prodamo prirodna bogatstva, ljepotu svoje zemlje Hrvatske a to su prekrasno i čisto more, obala, otoci, čista voda, šume i zrak. Hvala. Hvala. Zastupnik Dragutin Lesar. Nema ga, gubi pravo na riječ. Gospođa zastupnica Mirela Holy. Nema je, gubi pravo na riječ. Gospodin zastupnik Slavko Linić, izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Svaka mjera Vlade Republike Hrvatske koja se okreće gospodarstvu je prihvatljiva, a pogotovo kad govorimo o tome kako da Vlada preuzme dio rizika za poticaje poticaje gospodarstva i da na neki način pokuša pokazati da vjeruje u to gospodarstvo. Prema tome, nitko u ovom Saboru ne dvoji da li bi trebalo ili ne poduprijeti ovu mjeru. Ali ono o čemu ćemo se mi uvijek razlikovati to je u pokušaju da damo ocjenu stanja u gospodarstvu u Republici Hrvatskoj. I ovo polazi od pogrešne ocjene stanja. Ocjenjujemo da je stanje problematično samo iz jednog razloga, a to je razlog globalne krize u svijetu i da sa ovom mjerom pokušavamo rješavati te posljedice globalne krize u hrvatskom gospodarstvu. Pa to nije točno. Evidentno da pored utjecaja globalne krize imamo vlastite probleme, vlastite gospodarske probleme i da u biti kad bismo ozbiljno ocijenili ovo stanje vjerojatno bi paket mjera bio i međusobno usuglašen. Da, nelikvidnost od 37 milijardi nije uzrokovana globalnom krizom, nije uzrokovana globalnom krizom, nije. Podaci koje neki od nas imaju 13 milijardi neplaćenih dospjelih poreza i doprinosa, a možda čak oko 20 milijardi onih koji su prolongirani, enormni nenaplaćeni porezi i doprinosi, enormni. I to su problemi. I znajte ti problemi nisu uzrokovani globalnom krizom. Da, nelikvidnost, globalna kriza sigurno su uzrokovali padom industrijske proizvodnje, padom ja bih rekao broja zaposlenih i ono što je najgore rast nezaposlenih na Zavodu za zapošljavanje. Ali to su problemi u gospodarstvu i njih se mora nizom mjera pokušavati riješiti. Danas smo raspravljali o tome da od onih paketa koji su išli za rješavanje insolventnosti najuspješniji je bio model H. Zašto? Pa zato što je nelikvidnost enormna i očito interes banaka, interes države kad gledamo državni proračun, ali i interes pojedinaca je bio kako riješiti tu nelikvidnost. I to je zaista model koji nešto ja bih rekao zaista bio uspješan. Ali da li taj uspjeh možemo mjeriti sa rezultatima. Ne možemo. Jer je Jer je jednostavno iz mjeseca u mjesec skoro po milijardu kuna veća nelikvidnost. Znači, nama model A nije dao potreban rezultat, a to je rezultat da okrenemo trend nelikvidnosti. Bilo je jednostavno evidentno da je nedovoljna mjera. Sam kolega Šuker je ovdje naveo da i ta naša želja da sa jamstvima pomognemo investicije i nije bila produktivna posljednjih godinu dana, iz razloga jer su se svi okrenuli modelu A, borba kako riješiti insolventnost, borba kako riješiti to neplaćanje je sve zaokupirala. Malo je poduzetnika koji razmišljaju o investicijama, malo je poduzetnika koji razmišljaju o tome a kako ćemo započeti neki novi projekat, neku novu ulaganje, kad imamo problema sa likvidnošću, kad ta nelikvidnost ugrožava i one stabilne, sigurne koji se mogu nekim projektima okrenuti, to je problem u Republici Hrvatskoj. Prema tome naš današnji zakonski prijedlog koji govori o mogućnosti da država preuzme dio rizika na sebe, potez Narodne banke kojim osigurava dodatnu likvidnost, ali jedna i druga mjera u ovom trenutku idu ka novim investicijama. E sad postavimo se u osnovni problem, da li će naši poduzetnici biti u stanju koristiti jednu i drugu mjeru, ako u isto vrijeme nelikvidnost nismo zaustavili, ako u isto vrijeme trend …/Ne razumije se./… neplaćenih računa je iz mjeseca u mjesec veći. E to je onda, to pitanje da li smo zaista cijeli paket uspjeli usuglasiti, da li smo zajednički krenuli na kompletan problem u hrvatskom gospodarstvu. Evidentno je da ako ne riješimo svoja državna potraživanja, sa potraživanjima najvećih vjerovnika, kako ih staviti u ulogu spašavanja radnih mjesta, ne ovim kreditnim aranžmanima, mi bitno nećemo zaokrenuti negativne trendove vezano za nelikvidnost u Republici Hrvatskoj. Ako to ne riješimo bojim se da svi napori za nove investicije, nove projekte i neće biti tako jednostavno, neće biti jednostavni i pitanje da li ćemo dobiti efekt. Ovaj dokument koji smo danas dobili bio bi zaista daleko kvalitetniji kad bimo mogli predvidjeti rezultate ovih mjera. Mi znamo da je to novih milijardu kuna uloženo, da li je to 10, 20 tisuća novih radnih mjesta, da li je to manji podatak, manji postotak nezaposlenih, da pokušamo pratiti kroz rezultate sve ovo što činimo, ali evidentno kad bimo htjeli ubaciti ovdje i moguće rezultate s kojima zaista možemo očekivati promjene u ponašanju i gospodarstvenika, a i u makroekonomskim podacima, tada je sigurno da bi naš napor za sveobuhvatne zahvate u ovom dijelu jednostavno trebalo promijeniti. To je razlog zašto mi inzistiramo, ljudi mi moramo i administrativnim zakonima utjecati na rokove plaćanja. Ako uvedemo takva rješenja mi ćemo sve neodgovorne sve neodgovorne koji posluju u sustavu gospodarstva uspjeti zaustaviti. Neprihvatljivo je da u tom dijelu nemamo rješenja. Zašto je to neprihvatljivo? Pa zato što model A, koji košta i gdje je uložen enormni novac nije dao efekata. Trebaju dodatne mjere, dodatni koraci da jednostavno to zlo zaustavimo. Tih prijedloga nema. I onda se pitamo zašto nema efektivnih rezultata svih mogućih Vladinih mjera. Nisu usuglašene, jednostavno su ad hoc donesene u pojedinom vremenskom periodu i nama i nadalje negativni podaci o likvidnosti, o broju nezaposlenih, o padu industrijske proizvodnje, siju i nemir ja bih rekao kod gospodarstvenika, kod banaka, ali i kod svih onih koji žele nešto u ekonomiji učiniti. Zato je prijedlog da jednostavno pokušamo u ocjeni stanja navesti sve probleme koje imamo u hrvatskoj ekonomiji, koji prije svega nisu uvezeni, nego su naši problemi, jer u tom trenutku polako ćemo doći do onog najvećeg podatka da je bruto plaća u Hrvatskoj neodrživa, da nam je plaća ta koja nosi teret financiranja svih javnih potreba, što nije dobro, da to moramo promijeniti i da paketi kako smanjiti cijenu kapitala, kako osigurati kapital, ako u isto vrijeme kroz promjenu poreskih politika ne rasteretimo cijenu …/Ne razumije se./…, ne rasteretimo gospodarstvenike za mnoge i mnoge parafiskalne namete neće dati rezultat. Neće dati rezultat. I samo ćemo trošiti novac, samo će se iscrpljivati kroz ovo vrijeme i zakonodavac i gospodarstvenik, ali mi rezultata dobiti nećemo i to je razlog zašto podržavamo ovu mjeru, nemamo uopće razmišljanja niti uvjerenja da će rezultati biti povoljniji, nego da će kretanja biti i nadalje loša. Hvala. Jedan ispravak, gospođa zastupnica Nevenka Majdenić. prebacili iz banaka na financijsku agenciju da ona vodi računa, dakle da provodi ovršni postupak. A treba podsjetiti da zbog neplaćanja računa i provođenja tog ovršnog postupka treba reći da je vaša Vlada, da kad ste vi bili potpredsjednik pretpostavljam te vlade, da ste sve to prebacili na banke, a banke naravno da nisu bile zainteresirane da to provode, i ovo sve je rezultat vaše politike, one koje ste vodili 2002., 2003., čak i 2001. Prema tome Vlada ima mjeru od ove, dakle od nove godine se sve to provodi u FINA-i, i to rekla bih samo da je sve ovo što se događalo posljedica odluka i zakona vaše vlade. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati, sa replikama. Nastavak sa replikama, da, da, 15 sati. Imamo tri replike, gospođa zastupnica Holy je prva na replici, daklem u 15 sati nastavak. Hvala